v razpravi je že, skoraj kot da je na referendumu, razlagal o tem, češ ste za ljudi, če boste tako glasovali, kot je ta zakon, v nasprotnem primeru veste, proti komu ste. Zato ne morem verjeti, kakšna diskusija, ampak okej, saj je v resnici, če sem iskren, pričakovano. pričakovano. Toliko samo za uvod, da me ne preseneča, da bom še par takih parol slišal. Recimo, tudi ena taka zanimiva cvetka, ki daje uvod v to razpravo, je, ugotavlja moj predgovornik, češ da ni bilo politične volje. Bravo, bravo! Res velika ugotovitev. Ja, lahko potrdim, res je ni bilo. Ampak, veste, pri vas ni niti možnosti, da pride do politične volje, ker je samo še politični dekret, in to enega. In to je vaš največji problem, ki ga imate, ampak toliko samo za začetek. Nam razlagati, da nimamo predlogov – brez zamere, predlogi so napisani, noben jih ni strgal, ker če bi jih strgali, jih vi ne bi mogli naštevati. Sicer ne vem, kje ste jih dobili vi 117 v 30-ih letih, vaša kolegica je rekla 117 v 20-ih letih, dajte se vsaj zmeniti, pa iste številke govoriti, da boste konsistentni. Ampak prav tako nekonsistentno je napisan ta zakon. boste verjeli. Samo problem je, da ga je treba prebrati in takrat boste videli, v čem je problem. In naloga opozicije je, da vam pove, s čem se ne strinja, pa ne zato, ker ni politične volje, ali pa zato, ker ste vi grdi, ali pa zato, ker ste trenutno na oblasti, pa je treba po definiciji in po neki splošni praksi samo pljuvati in trgati. Ne! Ampak zaradi tega, ker je za razliko od vas tudi strokovna javnost povedala, da temu ni tako, kot vi to pravljično zapisujete. Dejstvo je in edini skupni imenovalec, ki ga imamo, je, da je dolgotrajna oskrba nujno potrebna. Eden od mojih predgovornikov je že povedal, kje je glavni razlog, zakaj ste vi prihrumeli s tem zakonom. Mene res zanima, zakaj že lansko leto ob prvi tiskovni konferenci obeh ministrov niste prikorakali in vložil zakon v postopek. Poglejte si, pa preberite tisti osnutek, ki je bil takrat napisan, pa to, kar je zdaj napisano, kaj vse je že v tej fazi izpadlo iz tega zakona in kaj je spremenjeno, pa boste videli, da ste imeli sami resne probleme s tem zakonom, ko ste ga predlagali v Državni zbor. Ampak befel je prišel z enega konca in več kot jasno je, zakaj. Pa mu ne očitam, če bi bil zakon v redu pripravljen, ampak zaradi tega, ker ne bi prišli do sredstev, ker jih je EU zelo jasno povedala: če ne boste imeli jasno opredeljeno in urejeno dolgotrajno oskrbo, nimate pravice do teh sredstev in jih ne boste dobili. In to je bil glavni moto in razlog, potem pa ni važno. Ker ste vedeli, da imate resen problem, ker imate premalo časa, ker bi se morali usklajevati in resno in domiselno sestaviti, bom rekel, koncept dolgotrajne oskrbe, ste naredili elegantno potezo; in o tem sem govoril v svojem stališču. Fliknili ste ven tisto, kar je najbolj pomembno: kako bomo to plačevali. Ne poveste pa naglas, da leta 2024 oziroma 1. 1. 2025 ne bo več teh odlokov, ne bo več teh nujnih sej in predvsem ne bo več tega dobrohotnega deljenja denarja. Imeli bomo pa velik finančni deficit, proračunski deficit, imeli bomo velike dolgove in, kar je najbolj problematično, vse nas bo glava bolela, kako bomo vse te pravljične zgodbe, ki jih sedaj zapisujete, v resnici uresničevali, ker bomo imeli še Fiskalni svet in fiskalno pravilo, ki nas bo kot zanka za vrat držala, kako bomo mi to sploh vse plačali. Pa 780 milijonov za vojsko, pa 780 milijonov za dolgotrajno oskrbo, pa investicije še toliko in toliko. Vse lepo in prav, se strinjam, ampak vas ne zanima, kaj bo leta 2025. Tisti, ki boste leta 2025 sedeli ponovno v teh klopeh, verjemite mi, da če v času digitalizacije bo pravljično poslušati vaše obsojanje, ker se ene stvari preprosto ne bodo dale izvesti – vsaj ne na takšen način, kot si vi to predstavljate – in to je ta ključni problem, zakaj moramo sedeti skupaj, ne glede na politično različnost, zato da se dogovorimo vsaj o osnovnih konceptih delovanja. Veste, nič vam ne bodo pomagali očitki, da 20 let ni nobeden tega spravil skozi. 2016 je bila narejena analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji, kjer zelo jasno piše, kaj vse se mora zgoditi, da pridemo do dolgotrajne oskrbe. Zelo jasno. Niste upoštevali vseh ukrepov in zato imate danes problem in boste imeli problem z izvajanjem tega. Ekonomski inštitut vam je jasno opredelil v svoji analizi dolgotrajno oskrbo leta 2018. Samo v roke bi bilo treba vzeti pa pogledati način financiranja in vzdržnosti dolgotrajne oskrbe. Ne, tega niste naredili, ker ste vedeli, da tega ne boste mogli izpeljati. Na ta način ne. Zakaj ti dolgi roki prestavljati na leto 2025? Razložiti mi, zakaj? Preprosto tega odgovora ne dobim. Ali potrebujemo čas za razmislek ali kaj? Kaj bomo delali ta tri leta? Ne. Bomo zadovoljili, da teče tako, kot je – ali kaj? To je ključen problem. Treba je jasno ljudem povedati. Če ste do sedaj pričakovali, da bo vse država plačala – ne bo šlo več, ker sistem ni vzdržen. Smo ena redkih držav, ki v Evropi iz žepa sicer na področju zdravstvenih storitev da kar nekaj, vendar je dualno plačilo, se dvakrat plača. Tukaj, v tem primeru pa bo treba nekaj dati in poskrbeti tudi za svojo varnost, kar se tiče dolgotrajne oskrbe. Problem je, da mladi – težko boš ti prepričal mladega pri 20 letih, ki ima stanovanjski problem, da daje še za dolgotrajno oskrbo, če mogoče bo pri 60 letih to ali pa kasneje potreboval. Ali pa vmes, če se mu kaj zgodi. Težko ga boste prepričali! Zato je takšna dajatev obvezna. Jaz pa razumem, da letos ali drugo leto, ko bodo volitve, je malce težko povedati volivcem, da se bo to zgodilo. Ampak jim je treba potem vsaj danes povedati: oprostite, to je nujno. Me prav zanima, kako bo izgledalo, ko bomo do tega prišli. Nekonsistentnost, ja seveda, poglejte. Nekonsistentnost je jasna, ampak preden grem na anomalije, ki so v tem zakonu tako očitne, naj povem naslednje. Več kot jasno so Združeni narodi leta 2013 opredelili tri dejavnosti, ki so najbolj pomembne in se bo v nadaljnjih stotih letih v bistvu tudi največ vlagalo in bodo tudi najbolj donosne za tiste, ki bodo to izvajali, je proizvodnja oziroma izdelava zdravil in prodaja zdravil, proizvodnja in prodaja hrane, zdrave hrane govorim, kajne, ne junk food, in oskrba za starejše. To so tri dejavnosti, ki bojo najbolj donosne, ker bojo prinašale, ne glede na status države, ali je bogata ali revna, bojo ljudje za tem hlastali, če bojo hoteli kvalitetno živeti – vsaj kolikor toliko. Zato ni nič čudnega, da moramo biti še toliko bolj pozorni, ko postavljamo prvič v zgodovini dolgotrajno oskrbo, kako bo ta izgledala. Oprostite, če je pred petdesetimi leti ali pa še več, recimo stotimi leti, veljajo pravilo, da slovenska družina mora imet vsaj 5 ali 10 otrok, zato da bojo lahko starejši preživeli; dva zato, ker bosta ostala na kmetiji, eden bo šel za župnika, trije ali pa dva bosta mogoče umrla, ostali so pa še za rezervo tudi kot delovna sila. Oprostite, na tovrstnem razmišljanju, kot ga imajo nekateri danes in ga prodajajo, mi ne moremo graditi dolgotrajne oskrbe, na to zgodbo zagotovo ne. In tukaj je ideološki vzorec, ki je problematičen in ga nekateri med vrsticami prodajajo. Tisti, ki se boste našli v tem, prav, tisti, ki pa ne, pa upravičeno lahko nadaljujete s tem razmišljanjem, tako kot mislite, da je prav. prav. Če grem po vrsti. Minister, kot je na začetku zelo jasno povedal, da je to zadeva, ki se tiče slehernika. Ne vem, ali je mislil v tej dvorani, verjetno, predpostavljam, da pravzaprav v naši državi. Ampak, veste, mi bomo s tem zakonom, če bo takšen sprejet, uvedli dvojni sistem dveh različnih pravic in se bojo marsikje prekrivale. Še enkrat poudarjam; nekateri trmasto vztrajate na osebni asistenci, s svojim zakonom, jaz trdim, da bi ta zakon moral imeti to urejeno sočasno tudi osebno asistenco. Le tako in na ta način bi lahko videli, da se pravice ne podvajajo. To je nujno, kar bi se moralo zgoditi že v osnovi in jasno povedati, kaj je nekaj, kar je zdravstvena storitev, kaj je tisto, kar je socialna storitev – namenoma delim v tri grobe skupine –, in kaj je tisto, kar v bistvu omogoča neodvisen način življenja, glede na to da, bi morala biti dolgotrajna oskrba, kot se reče temu v praksi, od nič do 99 let. Zato je to naš predlog, kako bi se moralo temu seveda streči in urediti. Naslednja zadeva, ki je bila danes tudi navržena kot očitek: ni tako slabo in samo trgate in uničujete, v resnici grozite, da se bo vse podražilo, da ni denarja, v resnici bo pa za občine vse cenejše. Tisti, ki ste delali na lokalni skupnosti, veste, da je nekoč, pred leti, tako imenovani en delček, kamenček dolgotrajne oskrbe, delne ali trajne, občina že pred časom plačevala, plačevala pa ga je centrom za socialno delo na način, da so seveda potem centri na podlagi odločb izdajali odločbe, komu pripada takšna pomoč: v obliki sprehajalcev, dejanske pomoči pri kuhinjskih oziroma hišnih opravilih ali pa celo pri socialnih storitvah, takšnih in drugačnih. V Mestni občini Ljubljana se je leta 2006 seveda to vse postavilo na glavo, ko smo ugotovili, koliko denarja mečemo in sploh nimamo pregleda, kako se te pravice dejansko koristijo in so bile nesorazmerno in nepravično tudi razdeljene. Če so eni koristili te pravice, zato da so imeli spremljevalca za na Šmarno goro, so drugi v bistvu bili v primanjkljaju, ki bi dejansko res potrebovali to pomoč. Spremenil smo zadevo tako, da smo ta denar pobrali centrom za socialno delo in ustanovili javni zavod, Zavod za oskrbo na domu, in tudi vse tiste, ki so takrat delali preko javnih del, tudi zaposlili in so dobili trajno zaposlitev v tem zavodu; kar pomeni to, kar zakon opredeljuje. In to je odgovor na tisto, da tovrstni javni zavodi pravzaprav že obstajajo, lahko se jih preoblikuje, nadgradi, da dodatne naloge in tako naprej, ampak dejstvo je, da večina občin tega ne bo mogla narediti, ker ne bo imela denarja. Zato, kolegica Mojca, ki je govorila, da bo ta denar prišel ne vem od kje, oprostite, eno je plačilo storitve, drugo pa je plačilo in izgradnja infrastrukture, da boš ti to sploh imel. V Ljubljani ima takšne zavod, da boste razumeli, o čem govorim, ima pet sedežev. To gre za pet različnih prostorov, gre za toliko in toliko zaposlenih – čez 100 jih je, mimogrede in gre za prevozna sredstva, da se vozijo po celi Ljubljani, in seveda nenazadnje strokovno usposobljenost et cetera et cetera, da ne govorim, in potem nenazadnje tudi delovna sredstva. Ali bo to vračunano v ceni, ne vem. Vem pa, da so ti delavci že danes zelo slabo plačani. To so pa fakti. In tisto, kar je pomembno, da povemo pri teh kadrih, je, da jih mi že danes v bistvu postavljamo v neko kategorijo, kjer govorimo, da bodo dobivali plačo 1,3-, 1,8-kratnik, ne vem, recimo za eno, za dve, da ne grem v podrobnosti in tako naprej, minimalne plače. Mi smo, prvič, povedali, kaj v resnici potrebujemo, koga bomo imeli. Če hočemo imeti izobražene ljudi, strokovno usposobljene, tako kot je treba, potem seveda pozabite, da jih boste za ta denar dobili. Če boste pa dobili nekoga, ki je prej pometal, potem je pa malo priučen na nekih šnelkursih za par ur, potem pa ne bomo imeli kvalitetne storitve. In dajmo si to na glas povedati, in to je ključen problem, ki ga moramo imeti razčiščenega, preden tak zakon sprejmemo. In moramo razčistiti, o čem se pogovarjamo. Ti kadri morajo biti zelo jasno usposobljeni. Če mislite, da gre za socialnovarstvena opravila, da to so pa lahko malo manj kvalitetne storitve – ne morejo biti! Visoko kvalitetne profesionalne storitve. Zunaj v tujini to resno plačujejo. Poglejte na ponudbe, ki jih dajejo v Angliji, prav posebna organizacija, ki skrbi za dolgotrajno oskrbo za invalide, ki imajo težke ovire, preprosto ne morejo skrbeti za sebe, živijo trajno bodisi od paraplegikov, tetraplegikov in tako naprej, plačajo ti hrano, stanovanje, plus tega dobiš seveda tudi plačilo 2 tisoč 800 funtov, zraven pa še nagrado, če so s tabo zadovoljni, mesečno po 1800 funtov. In gre za ljudi, niso usposobljeni za to, ampak se priučijo. O tem vam govorim. Mi bi pa radi imeli high stroko, ne vem kako blazno kvalificirane ljudi, ampak plačevali bi jih pa malo več kot minimalno plačo. Lepo vas prosim, to tako ne bo šlo! Ta sistem bo na koncu pripeljal do tega, tisto, kar seveda na desnici neradi slišite, da bomo morali začeti uvažati delovno silo, če bomo hoteli imeti res zaposlene, ali pa te storitve ne bomo imeli, ker teh ljudi ni. Drug problem pa je pri tistih, ki preko družine pomagajo ali pa bi seveda bili pripravljeni seveda za plačilo tudi to opravljati, morate pa vedeti, da že danes je toliko in toliko procentov več kot 65 let starih ljudi, ki opravlja to delo. O procentih govorim. Da ne govorim, da je najstarejši star tudi čez 70 let. Mladi – zelo težko jih boste dobili za tako plačilo. To so zelo elementarne resne stvari. In ne mi govoriti o kompleksnosti! Seveda je kompleksen zakon in materija, absolutno se strinjam, podpišem, ampak pogovarjajmo se o faktih, o dejstvih, ki nas čakajo. Naslednja stvar, ki je pomembna, je Ja, kolegica Mojca je rekla en zanimiv stavek, da do takrat, dokler se ne bo v celoti izvajal zakon, bo pa država oziroma bo pa proračun financiral to. res? Zakon tega ne govori. Zakon govori, da se mora vse vzpostaviti do leta 2025. Leta 2025 pa jaz ne vem, kaj bo. Veste, zakaj ne vem, kaj bo? Kolikor jaz poznam in vem, kako delujejo vlade oziroma ministrstva in strokovne službe, včasih minister po sprejetju zakona ne sprejme tudi eno leto še pravilnika. Tudi eno leto ga ne vidimo. Tukaj ta zakon govori o roku treh mesecev po uveljavitvi zakona. Lepo vas prosim! Zdaj pa pojdite pogledat, kaj so tisti pomembni akti, ki jih bo moral minister sprejeti in bodo govorili o ključnih zadevah. Pravilnik o storitvah, dolgotrajne oskrbe, ki bo govoril – se pravi, pomoč pri osnovnih delovnih opravilih, pomoč pri podpornih delovnih opravilih, zdravstvena nega, vezana na osnovna delovna opravila, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitve e-oskrbe. Ampak mi danes sploh ne vemo, kaj to je. Mi sploh ne vemo, kakšne so to pravice. Mi ne vemo, kaj so to dnevna, kaj so to lažja, enostavna opravila, mi ne vemo, kaj so težja; nič ne vemo. To bo pač preprosto minister določil s pravilnikom. Ustavno sodišče je zelo jasno povedalo, pravice morajo biti v zakonu jasno opredeljene, ne kar nekaj počez samo zato, da bo nekaj narejeno. Potem tista mantra, ki jo poslušamo zdaj že leta in leta, pa ne samo od te vlade, tudi kakšne druge vlade, priznam, ko rečejo – ne moremo vsega v zakon zapisati, potem bomo morali pa vsakič zakon spreminjati. Ampak Ustavno sodišče je povedalo, pravice morajo biti opredeljene z najvišjim aktom, ki ga sprejme parlament, prav zato, da so jasne in imajo zakonsko težo. Ne pa tako kot danes, ko na zdravstveni blagajni se sestane skupščina in čez noč spremeni pravila igre in pravice, ali jih zmanjša, ali jih poveča, pač tako naredijo in pač tako je. Mi plačujemo dodatno oziroma osnovno zdravstveno zavarovanje, niti ne vemo, kdaj se je kaj spremenilo. Kdo v čakalnici bere tiste velike plahte, kakšne so vaše pravice?! Takrat tebe boli pa vročino imaš. Noben ne bere tistih plaht. Pravice se pa spreminjajo čez noč. Naslednja zadeva, pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju, superviziji v dolgotrajni oskrbi. Oprostite, dragi moji, preden boste vi prišli do supervizije, boste najprej morali ljudi dobiti, ki bodo supervizijo delali, oziroma še prej tiste, ki bodo hodili na supervizijo, se pravi zaposlene, ampak kakorkoli. Potem naslednja stvar, pravilnik o minimalnih, prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojih pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe ter ceni standardne nastanitve pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v javni mreži pravilnik o metodologiji opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, pravilnik o vpisu v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Če je vam vse tako jasno in točno veste, kako – in ker je logično, saj morate to vedeti, če ste zakon zapisali, potem imate celo sliko in veste, kako bo to delovalo –, jaz ne vem, zakaj niste prišli in nam pokazali osnutke teh pravilnikov, da bomo mi videli, kaj, kako ste si vi to zamislili. Ker mi nimamo nobene kugle in ne znamo vam pogledati v možgane, kako ste si vi zamislili to dolgotrajno oskrbo. Ampak če pa odločamo v Državnem zboru o zakonu o dolgotrajni oskrbi, potem pa hočem vedeti, kako ste si to zamislili. In zato pričakujem, da do konca obravnave tega zakona pridete s temi pravilniki. Zraven tega pa to ni vse. Vi boste morali spremeniti 8 zakonov, 8 zakonov, da bo ta stvar lahko sploh zaživela, celo Zakon o sodiščih. To niso heci. In zato je pomembno, da to pred odločanjem vemo. Potem naslednja zadeva, ki je seveda nujna, je tudi o tem, če govorimo o kadrih, rad bi vedel, kakšne so sploh potrebe po kadrih. Imate to analizo narejeno? O čem se pogovarjamo, kakšno bo to število kadrov? Saj jaz ne pričakujem, da boste imeli kadrovski načrt, tako kot je potreben kot pri sprejemu proračuna, daleč od tega. Saj ne bo vse odvisno samo od države. Ampak tisti trenutek, ko naštevate, kdo vse je tisti, ki bo sodeloval v dolgotrajni oskrbi na nivoju države, na nivoju zasebnikov, na nivoju občine, potem seveda imate narejene neke izračune. Zakaj je to pomembno? Pomembno je predvsem zaradi tega, ker smo na osnovni asistenci ugotovili, kako je to problematično, ko sprejemaš zakon in govoriš, da potrebuješ toliko in toliko sredstev. Dam primer, govorim pa dejstva. Pri obravnavi zakona o osebni asistenci je bilo rečeno poslancem, preden so o tem odločali, da potrebujemo samo 9 milijonov evrov in osebna asistenca bo v Republiki Sloveniji rešena. Čez dve leti smo imeli problem, ker je že naraslo na število 36 milijonov. Danes pa govorimo o gromozanski številki, ki si je niti ne upam povedati. In če smo mi v tem času, štirih letih, tak procentualni razkorak doživeli pri osebni asistenci, kakšnega bomo doživeli šele pri dolgotrajni oskrbi, če bomo imeli popolnoma enake izračune?! Saj te izračune delajo isti ljudje. Govorim o strokovnih sodelavcih, ne govorim o funkcionarjih, ker funkcionarji ne delajo izračunov. In kakšno razliko bomo doživeli? V končni fazi, ko je Ekonomski inštitut leta 2018 naredil izračune za dolgotrajno oskrbo, je takrat že predvideval 480 milijonov brez investicij, na letni ravni. Brez investicij. Danes smo mi na okoli 780 milijonih, milijon gor, milijon dol, ne vem, niti se ne bom s tem ukvarjal, ampak ko bo pa realizacija leta 2025, ko bo pa zaživelo, če bo to res tako, kot si to predstavljamo, se pa bojim, da bo tega denarja premalo in da bo to bistveno večja številka. Zraven tega omenjate notri tudi vire, od kje vse se bo plačevalo. Nekaj bo občina plačevala, nekaj bo državni proračun, nekaj bo šlo iz ZPIZ-a, nekaj bo šlo iz zdravstvene blagajne, potem pa omenite še nekaj famoznega, me kar srh spreleti, vi rečete demografski sklad. Kje ga pa imamo? Kje pa je demografski sklad? Saj ga nimamo. Kako lahko računate na nekaj, česar ni? Dajte mi to razložiti. Zato se ta finančna konstrukcija preprosto ne izide; razen če računate na famozni stavek – razliko bo vedno pokril proračun. Ampak vi se že v tem zakonu zapletate, ko ugotavljate, da za leto 2021 bo rebalans, da boste zagotovili 5 milijonov, pa tega v rebalansu ni. Ni. Pač preprosto ste nekonsistentni. Potem razlagate v tem zakonu, da se bo nekaj zgodilo,

Šest mesecev bo pa kaj? Prazen prostor, vakuum ali kaj, ali za dobrodošlico, za EPP? Sem pozabil, takrat vas več ne bo na oblasti in vam je vseeno, kaj piše. Ali pač ne. Ne vem. Ampak stvar je izredno nedorečena. Naslednja stvar so vrste storitev. Kakšne so te vrste storitev? Predvsem tudi omenjate, kaj bo plačano, nadstandard si bodo pa plačevali sami. Ampak kaj pa je nadstandard? Saj ni nikjer opredeljen. Kaj bo s cenami v domovih za starejše? Eno so domovi v javnem zavodu, eno so pa zasebniki. Zasebniki imajo v ceni vračunane tudi vse svoje kredite oziroma investicijo in vse ostalo. Se pravi, da bomo imeli dve različni ceni – kaj bo plačano, kaj ne bo plačano. Naslednja stvar. Kdo in kdaj bo ugotavljal, do kdaj je izdana odločba za dolgotrajno oskrbo? Veste, dolgotrajna oskrba ni nujno, da je do smrti. Lahko je bistveno manj. Nekaj podobnega bi se lahko naučili iz osebne asistence. Osebno asistenco so imeli ljudje po eno leto, potem je pa niso več imeli. Padli so z drevesa, imeli so težave s hrbtenico in so potrebovali osebno asistenco. Odločbo so dobili, ampak po enem letu je niso več potrebovali, ampak v odločbi ni pisalo, da je samo za eno leto. Če bi uporabnik bil nefer, bi to lahko koristil naprej, sicer ne vem, kako bi to izgledalo pri osebni asistenci, ampak bi jo lahko. Tukaj govorimo pa o denarnih nadomestilih. Kako bo to nadzirano? Vstopne točke naj bi bile ZZZS. Super, fino. Območne enote. Ampak danes je minister v svojem uvodnem stavku izjavil en lep stavek, ki mi je sicer zelo všeč, reče – pravice pravice bodo ne glede na lokacijo. Super. Se pravi, Koprčan bo šel lahko na Ptuj, iz Murske Sobote pa bo lahko šel na Jesenice. Ampak saj veste, da v praksi tako ne bo. Prvič, ker ljudje si želijo biti čim bližje svojemu domačemu okolju in potem bomo imeli problem s koncentracijo storitev na lokaciji. Temu se reče mreža. Vi sicer določate, pravite, da bo to določeno, zakon govori, da bo to določeno z nacionalnim programom dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji in ta bo povedal vso resnico, kako bo ta mreža izgledala. Ampak tako kot je sedaj zakon zapisan in glede na odgovore, ki jih ne dobimo, se bojim, da bo to velik in resen problem. Naslednja zadeva, ki je nujna, na katero moramo dobiti odgovore, je seveda tudi čakalna vrsta. Vi danes veste, da če greste v dom za starejše če želite, glede na to, da ne glede na lokacijo bo možno priti in dobiti storitev, takšno ali drugačno –, nekateri čakajo po več let. Bomo opredelili, kaj so razumne čakalne vrste in kaj so nerazumne čakalne vrste. Kako je možno, da se opredelimo do vprašanja – pravica do svobodne izbire izvajalca? Ali bo po principu, tega vzemi, ali pa nimaš storitve? To so stvari, ki niso opredeljene, niso določene. Kako je z zadevo, ki se ji reče, če gremo nazaj na stroko, strokovni svet? Zakon določa, da bo imel minister svoj strokovni svet, 9 članov bo notri in od teh devetih članov bodo štirje z ministrstva za zdravje, 4 z ministrstva za delo – skrajšano, da ne govorim celega imena – in eden z ministrstva za finance. Kje so pa dejansko strokovnjaki, če se imenujejo strokovni svet? Oni predstavljajo ministrstvo in Vlado, ne stroke. Kje je stroka? Ker v nadaljevanju tega člena zelo jasno piše: »Strokovni svet za dolgotrajno oskrbo lahko po potrebi na vse svoje seje vabi funkcionarje, javne uslužbence in strokovnjake na področjih, ki se nanašajo na dolgotrajno oskrbo,« pazite, potem je pa ključen stavek, ki pove vse, »pri čemer vabljene osebe nimajo pravice do glasovanja,« kar pomeni, da ne bodo mogli odločati o ničemer. strokovni svet neko priporočilo, neko mnenje, ugotovitev ali kakorkoli, potem mora imeti ta tudi neko kvalifikacijo možnosti odločanja o tem, kaj je povedal in kaj je zapisano. To, da vi nekoga vabite na strokovni svet, oprostite, jaz niti hotel ne bi iti na tak strokovni svet, kjer so uradniki. Stroka jim nekaj pove, potem pa uradnik pove, kako je on to razumel oziroma kako se je on odločil in kaj predlaga ministru.

ker nekaj strokovnih svetov imamo v državi, ki svetujejo vladi in je vladi v pomoč, ampak notri sedijo strokovnjaki, ne samo uradniki. Jaz nimam nič proti, če sedijo tudi uradniki, ampak to so stvari, ki seveda puščajo velik dvom v realnost, kaj se bo v resnici v nadaljevanju zgodilo. No, potem pa imamo koncesije. Ob nastopu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in potem kar nekaj časa smo poslušali, kako so eni grmeli in hromeli, kako bodo prve lopate, sedaj se bo pa zidalo, sedaj bo pa ne vem koliko domov za starejše in kaj jaz vem, kaj še vse. Ampak sedaj ugotavljamo, da so samo še koncesije v igri. V glavnem prihajajo in vstopajo zasebniki. Še enkrat, nimam nič proti zasebnikom, ampak imam problem s cenami, ki jih bodo imeli zasebniki. To je problem. To je tisto, kar sem prej razlagal, razlika, kakšna cena bo pri enem in drugem. Že sedaj je več ali manj vidno, kdo pravzaprav vstopa najbolj v sam prostor, kar se tiče samih koncesij. Dejstvo je, da zakon zelo jasno odpira možnost, da bodo koncesionarji imeli možnost, tisti, ki se lahko prijavijo za dolgotrajno oskrbo, domače in tuje pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, in pa nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, če izpolnjujejo pogoje.

zdaj sprašujem, kako bomo izvajali to pravico dolgotrajne oskrbe, ko bo šlo za gluho osebo. Bomo imeli dvojno storitev, bomo imeli tolmača in še nekoga, ki bo ponujal dolgotrajno oskrbo? Zakaj govorim o osebni asistenci? Tam sem videl, kako funkcionirate. Eno društvo je imelo pet izvajalcev, ki so bili gluhi in so pomagali kot osebni asistenti pri osebni asistenci. Ker ste določili z amandmajem, da jih mora biti vsaj 10, seveda zdaj odpade in ti ne bodo imeli nobene storitve, pika. Kako si boste to s pravilniki kasneje določili, ne vem, ampak bojim se, da bo popolnoma enaka zgodba. Popolnoma enaka zgodba. Ne. Ali bomo šli raje po dražji poti in bomo dve storitvi plačevali, čeprav si sploh ne znam predstavljati, zakaj bi zdaj okoli enega skakala dva,

Številke glede proračuna in kako se bodo ta proračunska sredstva dopolnjevala in usklajevala vse tja do leta 2025, bom prišparal za drugo branje, ampak več kot jasno kaže izračun, da bo nekje zmanjkal denar in da se ne bo mogel izvajati zakon. Potem naslednji problem. Kako bomo izpeljali postopno dodajanje pravic iz dolgotrajne oskrbe? Določbe, povezane s pravico do dolgotrajne oskrbe v sami instituciji recimo, saj veste, najprej bivalna enota, oskrbni dom, negovalni dom, začetek uporabe bo 1. 7. 2022, potem določbe, povezane s pravico do oskrbovalca družinskega člana, začetek uporabe s 1. 7., ampak ni jasno, kaj bo to. Če pogledamo pa naslednjo alinejo, upravičenec do oskrbovalca družinskega člana lahko pravice uveljavlja od 1. 7. 2024. Zdaj mi razložite to povezavo. To sploh ne gre skupaj. Eden ne bo mogel izvajati zaradi drugega. To je ta nekonsistentnost, ki jo notri uvajate. Tisti, ki je to pisal ali popravljal, je pozabil pri copy-paste narediti popravek. Seveda je samo copy-paste naredil in je ostalo; ali je pa pozabil izbrisati, ker ste se vmes nekaj drugega zmenili. Kako bodo delovale ocenjevalne lestvice za pridobitev pravice? Zdaj je postavljena neka enotna ocenjevalna lestvica, na podlagi katere bodo zavarovanci lahko uvrščeni tudi v eno izmed petih kategorij upravičenosti, recimo lažja, zmerna, težja, težka, najtežja omejitev, ki je opredeljena z zakonom. Ampak ta nova ocenjevalna lestvica pa v samem zakonu preprosto ni opredeljena, določil jo bo šele tako imenovani pravilnik. Spet ne vemo, kaj to je, spet praznina, prazen tek. Vse to bo pa točkovano tako, da bo: zmožnost gibanja v okolju, kjer zavarovana oseba prebiva, kognitivne ali pa komunikacijske sposobnosti, vedenje in duševno zdravje, sposobnosti samooskrbe v okolju, v katerem zavarovanec prebiva, sposobnost spoprijemanja z boleznijo in zdravljenjem, potek vsakdanjega življenja, socialnih stikov, sposobnost aktivnosti zunaj domačega okolja in sposobnost opravljanja gospodinjskih opravil v okolju, v katerem zavarovanec prebiva. In na to se bodo potem lepile pravice, kaj mu pripada, kaj ne, v katero skupino gre. Ampak jaz imam en resen problem. Ali bodo vsi potem tudi enako tretirali, kaj so tiste pravice, ki mu pripadajo in so plačane na podlagi tega, kar bo do 2025. leta plačal proračun in pa zdravstvena blagajna, oziroma kaj bo kasneje postal nadstandard. To vemo? Imamo odgovor na to? Nimamo. Skratka, če boste pogledali predlog, ki ga je imel na mizi bivši minister Tomaž Gantar, če boste pogledali predlog, ki je bil sestavljen ob takratnem predlogu spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer se je opredeljevala tudi ukinitev dopolnilnega zavarovanja in istočasno seveda tudi uvedba dolgotrajne oskrbe, boste videli, da se diametralno in drastično spreminjajo ti predlogi od enega ministra do druge ministrice in nenazadnje tudi do tega predloga, ki ga imamo danes in so ga že dvakrat v bistvu sami spremenili. Kajti tisto, kar je bilo lansko leto septembra oziroma oktobra predstavljeno, potem seveda je marsikaj izpadlo in je sedaj drugačen koncept. Zato bi bilo pošteno od predlagateljev, se pravi Vlade, bi bilo zelo pošteno, če ljudem naglas poveste, kdo bo v resnici res zagotavljal denar danes; in kdo in kako ste si zamislili, da se bo to uredilo z nekim drugim zakonom, ki bo urejal obvezno plačilo za dolgotrajno oskrbo. In kakorkoli, če slučajno obvelja; sam upam, da ne, ker sem prepričan, da ta zakon, glede na ministrove izjave, ki je rekel na začetku Če ta zakon ne bo sprejet, bomo potrebovali vsaj eno leto in pol, da bi bil lahko zoper sprejet. Glede na to, da je vaš predlog naslednji, da do leta 2024 teče tako, kot je, oziroma praktično nobenih nekih resnih sprememb, razen to, da se bodo v vmesnem času pisali pravilniki, podzakonski akti, ustanavljali strokovni sveti in iskali z belo lučjo po širni Sloveniji strokovni ljudje, ki bodo to delo tudi opravljali, ker edino, kar ta hip lahko zaživi, so lahko samo domovi, na tak način, kot ste si zamislili, ker vse ostalo bo pa financirano in plačano šele 2025. Povejte naglas, kako ste si zamislili ta način financiranja. Kdo bo to plačeval? To je edini način, pošteno, fer do ljudi, povejte, ker med in mleko se ne bosta cedila. To je drag strošek. Sam ocenjujem, da po petih letih bodo ti stroški narasli čez milijardo. To ne bo ostalo pri 870 milijonih. Tisti, ki je toliko naiven, se moti. Storitve bodo vsak dan dražje, vsak dan bolj zahtevne in nenazadnje, saj ne živimo v kameni dobi. Hočemo imeti vsi, da nadstandard postane standard. Ne da se striženje nohtov in striženje konic las ocenjuje in plačuje kot nadstandard. Veste, o teh banalnih stvareh se je treba pogovarjati, kadar hočemo resno pristopiti k dolgotrajni oskrbi. Nihče v tej dvorani, verjamem, nihče ni proti dolgotrajni oskrbi. Koncepti, kako priti do tega, na eni strani imamo izbiro, dajmo en zakon, ki mu rečemo dolgotrajna oskrba, je nedodelan

In na drugi strani, da ljudem povemo po pravici, kako smo si zamislili dolgotrajno oskrbo in kaj tudi njih čaka; da to pomeni tudi novo finančno obveznost, ne samo skrb. Saj ljudje so pripravljeni dati denar, vsi. Samo treba jim je pošteno pa pravilno povedati. To je edini način, da bomo lahko tudi iskreno v enem demokratičnem postopku tudi lahko odgovorili ljudem. To ni zadeva, ki jo lahko uredijo štirje v eni pisarni. To je zadeva, ki ima resen namen in bo dolgotrajno vplivala na celotno družbo. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih, še več jih Imeti pogum, da prideš z zakonom pred Državni zbor, ni samo to, da ga vložiš; ampak predvsem, da imaš odgovor tudi na vsa vprašanja. Hvala lepa.

kolegu poslancu gospodu Janiju Möderndorferju v dveh zadevah. Prva zadeva je, kar se tiče zakona o dolgotrajni oskrbi in mojih besedah, da naslavlja vse državljanke in državljane Republike Slovenije. Seveda jih. To je taka tema, ki se pa dejansko dotika slehernega prebivalca naše države, in posledično pri glasovanju za ta zakon je glas za ljudi. Se da še bolj nazorno ponazoriti? In obratno, glas proti zakonu o dolgotrajni oskrbi je glas proti dostopnemu in kakovostnemu življenju oziroma dolgotrajni oskrbi za vse, za vse, ne glede na to, kje živijo, in ne glede na to, kakšen je njihov socialni standard. standard. Verjamem, da vas boli, ker ste tudi že danes povedali, da boste glasovali proti zakonu. In druga zadeva, na tej točki bi se pa morda lahko strinjal z vami. Če kdo ve več o pomanjkanju politične volje v zgodovini Slovenije pri urejanju problematike dolgotrajne oskrbe, boste to zagotovo vi, spoštovani kolega gospod Jani Möderndorfer, saj ste bili v največ različnih vladnih strankah do sedaj. Verjetno res največ o pomanjkanju politične volje za urejanje te problematike veste prav vi. Hvala lepa. Hvala lepa. Ta zadnji del, gospod Ferjan, v resnici ni bila replika, ker niste pojasnjevali, v čem ste bili nerazumljeni, ampak je bilo v bistvu obračunavanje s kolegom Möderndorferjem. In je nekoliko nekorektno, ker vam ne more odgovoriti, ker replike na repliko ni. ni. Dajmo se pri replikah vseeno držati vsebine in obrazložitve, v čem nismo, niste bili razumljeni v okviru vaše razprave. Če zdaj nadaljujemo z razpravo. Mag. Dejan Židan ima besedo. Pripravi se gospa Violeta Tomić. Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani državni sekretar in sodelavka iz ministrstva. Lep pozdrav tudi vsem ostalim! Moram začeti na neobičajni način. Sedaj bom pa pohvalil eno potezo vlade. Žal mi je tudi, da ni državne sekretarke v tem trenutku v dvorani. Pred nekaj sekundami je bila. Zgodilo se nam je nekaj neobičajnega. Pred nekaj dnevi smo dobili z ministrstva, ki je pristojno za zdravje, pobudo, predlog ministra Janeza Poklukarja – Ali vam lahko pridem predstavit zakon? To je bilo zelo neobičajno, moram povedati, s strani te vlade. To smo sprejeli in je prišel minister, gospod državni sekretar, tudi vi, gospa sodelavka, in še nekateri drugi. In to pač povem kot nekaj pozitivnega, zlasti zato, ker za razliko od odbora za socialo in delo, ki ga vodite vi, gospa Eva Irgl, kjer se včasih celo kaj uskladimo, kjer se tudi prisluhne argumentu opozicije; na Odboru za zdravstvo, ki ga vodi gospa Anja Bah, je to čisto nemogoče. Če celo predlagamo, da se nujno, kakor v vseh pametnih državah, v učilnice namestijo čistilci zraka, da bojo otroci štirikrat bolj varni; ne, tam se glasuje proti. proti. To je čisto neka druga stvar kot odbor za socialo. In zato smo vzeli kot novo politiko, karkoli, kot znak stiske in smo sprejeli in se pogovorili. To je za začetek. Kot drugo. Dejstvo je to, kar ste že večkrat vsi skupaj povedali, dolgotrajno oskrbo moramo zagotoviti, zato ker smo starejše ljudi vsi, kot družba, pustili na cedilu. In to moramo narediti solidarno, vertikalno, horizontalno in med generacijami. Saj to vsi vemo. Jaz se spominjam prvega resnega poskusa gospoda Vlada Dimovskega in potem naslednjih, ampak tisto, kar se pa danes tukaj ne pove, zakaj so vsi ti poskusi padli. Saj so bili modeli, takšni, drugačni, ampak vsi so padli, ker noben model ni znal zagotoviti denarja. So bili pa tisti, ki so morali to napisati, toliko pošteni, da če niso znali zagotoviti denarja, da niso praznega gradiva poslali v parlament. To je samo razlika med prejšnjimi modeli in med sedanjim. Bili so, ampak je bilo nemogoče najti konsenz, kako zagotoviti denar. Jaz vam povem, če bi bilo po mojem, odgovor preprost. Nov prispevek, kjer plačaš toliko sorazmerno, kolikor imaš prihodkov, podobno kakor za pokojnino, za zdravstvo in podobno. In bi pač nastala še tretja blagajna, mogoče znotraj katere druge, kjer bi pač se zbrala verjeto na koncu potreba milijarda kolikor bo potrebno Tudi iz vladnih gradiv se v resnici to vidi. En poskus smo Socialni demokrati naredili tudi ob koncu prejšnje koalicije – žal koncu, si želim, da bi še sedaj bila –, ko se je ukinjalo nekaj, kar ne bi smelo biti, to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker v resnici ni dopolnilno, ampak je obvezno. Edino, kar naredimo, 8 % damo za marže zasebnim zavarovalnicam, medtem ko v javnem zavodu je ta marža 1,4 %. Ko se je tisto želelo ukinjati, pa je spotoma koalicija razpadla, smo mi pač predlagali, da se potem zraven doda; in smo dali variante. Samo, da bomo slišali, zakaj je to tako pomembno. Dali smo neke variante. Ena od teh variant je bila okej. Vsak, ki dobiva prihodke, takšne ali drugačne, naj povprečno prispeva 10 evrov na mesec. Seveda tudi tukaj bi bilo nam najbolje, če bi bila v bistvu odstotna solidarnost, lahko pa tudi razredi, da tisti, ki imajo malo manj, samo 1 evro na mesec, tisti, ki imamo več, pa tudi 100 ali 200 na mesec. Saj nam je bilo sprejemljivo. In če bi se takrat odločili 10 evrov povprečno, ampak v razponu, bi s tem zbrali – sedaj pa številko poslušajte – okoli 180 milijonov evrov. Samo 180 milijonov evrov. Če bi se odločili za 15 evrov za vse, bi s tem zbrali 270 milijonov. pa če ste me dobro poslušali, na koncu bomo rabili milijardo, torej se ve, koliko moramo zbrati. In bežati pred tem je v bistvu nesmiselno. Toliko denarja moramo zbrati, da bo tretje življenjsko obdobje varno in solidarno poskrbljeno za vse. Gradivo, ki je pred nami, je prazno v tem, da prinaša obljube, ki so bile že stokrat povedane, brez finančnega vira. Jasno, tukaj notri napišete, da prvo leto delovanja zakona, to je 2022, boste dali iz državnega proračuna 105, potem 164, potem 300 pa tako naprej. Za leto 2025 celo namesto 440 milijonov napišete številko 221. Jaz bi razumel, če bi zraven napisali – okej, ta denar bomo pa zagotovili v proračunu, ker je luknjast, ker so milijardne luknje, bomo zagotovili, ali pa bomo zvišali stopnjo davka na dodano vrednost, davek na dobiček, kakorkoli, nekaj pač. Napisati – bomo dali 100, 200, 300 milijonov; ne pa napisati, od kod, je to v bistvu nevarna obljuba, ki si je ljudje ne zaslužijo. veste, zakaj? Ker v bistvu tovrstnih zakonov z vaše strani je bilo kar dosti. In toliko obljub je dano za naslednja leta, da nihče ne bo mogel, razen če odkrijemo, da ležimo istočasno na nafti, zlatu in diamantih, ampak me je strah, da tega ne bomo odkrili. Torej najhujša napaka tega zakona je, in jaz bi želel, da bi vsaj neko vizijo, minister, ministrstvo, državni sekretar, pokazali, kako pa bomo zagotovili denar. To bi bilo v resnici super. Tisto, kar bi dodatno želel povedati, je pa naslednje. Dobili smo paleto dopisov, nekatere imam sprintane, ampak če bi printal vse, bi verjetno bil kup takšen, verjetno tu do konice mikrofona. Pa sem jih kar nekaj sprintal zaporedoma, ki so prišli, pa vam preberem, kaj o vašem zakonu mislijo tisti, ki se bistveno bolj spoznajo na vse skupaj kot mi, ki tukaj sedimo; pa brez zamere. Bom kar začel pri Srebrni niti, ki jo vodi gospa Biserka Marolt Meden. Verjetno gospo vsi poznate in jo tudi cenite, je takole zapisala: »Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga bo v četrtek, 21. oktobra 2021, obravnaval Državni zbor in ga je Vlada sprejela julija, ni primeren za sprejemanje, ker ni dober. Je nepopoln, pomanjkljiv, slabo razumljiv.« Gremo najprej, ker pač smo v Ljubljani, gospod Zoran Janković pravi, da je to najlepše mesto na svetu, tu se sicer moti, pozabi na Mursko Soboto in Maribor, za ostale ne vem, pa Piran, tudi Piran; je napisal oziroma nekdo v njegovem imenu o tem zakonu takole: Pri tem zakonu še posebej izstopa nedorečen sistem financiranja, ki je za implementacijo zakona, ki bi urejal dolgotrajno oskrbo, bistven. Prav tako je nesprejemljivo, da v samem zakonu ni nekaterih odločilnih rešitev – se opravičujem, dioptrija je večja kakor kažejo ta očala –, saj naj bi jih urejali kar podzakonski akti in nekaterih drugi zakoni. V uvodu besedila je navedeno, da je zadnji predlog plod preteklega sodelovanja različnih deležnikov; niti Mestna občina Ljubljana kot največja občina niti Združenje mestnih občin Slovenije nista bili nikoli vabljeni k sodelovanju. Zato predlagajo, da se ta zakon umakne iz zakonodajnega postopka in pripravi popolnoma nov zakon v sodelovanju s strokovnjaki, tudi s področja socialnega varstva, in ostalimi ključnimi deležniki, interesna združenja, zbornice in tako naprej. Naslednji dopis. Zgoraj je neka kratica – ZMOS. V praksi to pomeni Združenje mestnih občin Slovenije, pa uvodoma zapišejo: »Postopek priprave zakonodajnega predloga, predvsem kar se tiče sodelovanja občin, izrazito pomanjkljiv oziroma neskladen z Zakonom o lokalni samoupravi, zato predlagamo, da matično delovno telo oziroma Državni zbor zakona ne potrdi, da Vlada pristopi k poglobljenemu iskanju rešitev za Združenje občin ter na podlagi ustreznega sodelovanja slednjih izboljša predlog in ga ponovno vloži.« Potem imamo Skupnost občin Slovenije. Tukaj je podpisana gospa Jasmina Vidmar. Ona je, mimogrede, iz Maribora. In potem tudi zapiše, da je potreben sistem dolgotrajne oskrbe, ki pa bo finančno stabilen in vzdržen in tako naprej; in občin ni bilo zraven. Potem imamo še eno združenje, kjer je podpisan gospod Robert Smrdelj, tokrat Združenje občin Slovenije. Mimogrede, imamo tri združenja, če kdo tega še ne ve. On nekoliko bolj naklonjen, ampak opozori, da niso urejene finance. Potem, zanimivo, pisala je nekoliko manjša občina, Občina Domžale. Tukaj je podpisan gospod Toni Dragar, on je župan: »Zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, predvsem zaradi številnih napak v samem besedilu kot tudi neznanih virov financiranja dolgotrajne oskrbe. Predvsem pa besedilo zakona zaradi nejasnih določil postavlja številna vprašanja o vlogi lokalne skupnosti in neznanih finančnih posledicah le-te.« Potem pa eno relativno zelo strokovno napisano mnenje. Takole piše. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vam preberem, kdo je podpisan. Predsednica upravnega odbora gospa Tatjana Čerin. Pa naj bo samo drugi odstavek dovolj. »V uvodu sicer poudarjamo, da je predlagana ureditev nejasna, pomanjkljiva, notranje neskladna, ker kot taka ne izpolnjuje temeljnih zahtev ustavnega načela pravne države. Vsebine in namena posameznih členov, posledic in medsebojne povezave rešitev ni mogoče razbrati niti iz obrazložitev členov, saj le-ta vsebujejo le strnjene povzetke določb in nevsebinskih obrazložitev, ki bi omogočale razumevanje in razlago namena zakonskih določb ter pravilno izvajanje zakonske ureditve.« Mestna občina Celje. Kaj so zapisali? »Menimo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnji postopek.« In potem naprej to razlagajo. Gospod Sušnik vas podpre. Mestna občina Kranj vas ne podpre. Srebrna nit, še enkrat, tokrat ostro nasprotuje. Skupnost socialnih zavodov Slovenije, toliko amandmajev, da je to v bistvu že nov zakon. Zanimivo, imeli smo tudi pogovor z gospodom Tomažem Wraberjem, bivšim predsednikom združenja društev društev slepih in slabovidnih, kjer je opozoril na dodatek za pomoč in postrežbo, glede česar pa – mimogrede, pa moram povedati – je včeraj ministrstvo povedalo, da bo črtalo oziroma ga tako naredilo, da se bodo lahko posamezniki sami odločili, ali se ohrani pravica, ki izhaja iz zakona že sedaj, ali gredo na drugo pravico. Torej prebral sem samo nekaj, pa to je enajst minut trajalo, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, lahko pa v premoru grem printat naprej pa potem berem naprej ali pa beremo naprej. Kaj si človek misli, ko to posluša? Nekaj ste naredili, pozabili zagotoviti denar, dali obljubo brez mesa, pa še to, kar ste naredili, je vredno nasprotovanja. Ja, to je vaše delo. In potem se ne čuditi, ko imamo stališče, da bi bilo bistveno bolje, da namesto tega, da takrat ko ste že vložili, pridete s kakršnokoli idejo, s kakršnimkoli zakonom, preden ga vložite, vprašate za mnenje. Dobili boste nasvete in potem mogoče celo pridemo do skupne rešitve, ki bo pa užitna. Hvala za pozornost.

Pozorno sem poslušala vse, kar so imeli koalicijski poslanci za povedati. Vendar bi ponovila, kar je povedal že kolega Möderndorfer. Če bi ljudem, uporabnikom, pa tudi nam tukaj v parlamentu na nek način pošteno povedali, kaj počnete, namesto manipulacij, ki smo jih poslušali, bi potem lažje našli rešitev. Tukaj ni sodelovala pri tem zakonu ne stroka, ne sindikati, ne občine. In to je praksa te vlade, da nam nekaj da in se grozno trka po prsih, kako je nekaj naredila, česar še nihče ni do zdaj – pa debirokratizacije, digitalizacije pa dolgotrajno oskrbo, mi rešujemo Slovenijo. V resnici je vse skupaj rešitev zgolj za njih in propaganda, ki je sistem požgane zemlje. In to, kar bomo mi dobili, če nam uspe kdaj državo dobiti nazaj iz rok te vlade Janeza Janše, bo požgana zemlja. Tukaj predstavljate nek zakon z velikim pompom in ponosom, nikjer pa ne poveste, kje bomo vzeli. In to prelagate na neko prihodnost, ko bo, ne vem, neka druga vlada morala in boste obesili vso ta grdo stvar, tisto realno, ki mora biti v rokah, nekje moraš vzeti; na drugi strani pa vam hvala in trkanje spet po prsih, kako ste sprejeli zakon, ki ga še nihče do zdaj ni uspel. Zdaj naj se dotaknem tega, da dolgotrajna oskrba v zakonodaji, ta pojem seveda do zdaj sploh še ni bil definiran, ampak gre načeloma za storitve oziroma za servis, ki ga potrebujejo osebe, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. In seveda tu je pot, ki nas vse čaka. Tukaj resnično moramo biti sočutni pa tudi razumni, kajti prej ali slej vsi pridemo na to, da smo potrebni takšne pomoči. Vendar je naše stališče v Levici vendarle, da dolgotrajna oskrba mora biti del javne službe, kjer bodo obstajali jasni standardi in normativi; ne pa to, kar počne zdaj vladajoča koalicija, predvsem z Novo Slovenijo, ki tako rada vse privatizira in outsourcing storitev in zbijanje cen delovni sili, prekarizacija, bogatenje na račun poceni delovne sile, nižanje standardov oskrbe. Na Na drugi strani pa nadstandardne storitve za privilegirane. In potem dobimo tako imenovane prvorazredne in drugorazredne, o katerih Janez Janša tako rad govori, in razslojevanje. Tisti prvorazredni bodo imeli ta nadstandard, ki si ga bodo pač lahko privoščili. Tisti najrevnejši, ki pa imajo že plače tako nizke, da si pozneje s pokojnino ne morejo kriti niti te osnovne oskrbe v javnem domu, pa bodo šli v tako imenovane hiralnice, že zdaj nekatere pač na žalost tako imenujejo. Skratka, zakon sistemsko in trajno sploh ne ureja financiranja dolgotrajne oskrbe, ampak prelaga na nekakšne tržne akterje, to pa pomeni seveda zaostrovanje konkurence, vstop tujih multinacionalk, nižanje standardov in kvalitete oskrbe, prekarizacijo delovne sile na področju oskrbe; in tak zakon lahko položaj starejših močno poslabša. In tega se moramo zavedati. Poslabša tudi položaj delovnih ljudi, kajti že zdaj so oskrbovalke v 19. plačilnem razredu, in v glavnem se s tem ukvarjajo ženske, ki predstavljajo glavnino skrbstvenega kadra. Vemo pa, da raje grejo delat v tujino, Avstrija je blizu in tam so vsaj normalno plačane za to. Ta zakon bo tudi omogočil popolno liberalizacijo in privatizacijo izvajanja oskrbe in to lahko vodi samo v zmanjšanje kvalitete in dostopnosti in po drugi strani seveda slabo kvaliteto oskrbe. O tem govorijo tudi mednarodne primerjave. V profitno naravnanih institucijah je vedno solidarnost zadnja stvar, pač zasleduje se profit. In morate vedeti, da kapitalistična konkurenca in solidarnost se izključujeta. Konkurenca sledi profitu, ne dobrobiti. In tukaj s solidarnostjo, s katero so opletali nekateri razpravljavci, moram reči, da žalite zdravo pamet in inteligenco, solidarnosti v tem zakonu ni nikjer zaslediti. To tekmovanje, kdo bo cenejši, pomeni zgolj slabo plačana delovna mesta, slabe storitve in rezanje stroškov na nenujne storitve. Mi pa moramo vedeti seveda, kaj pomeni tisto, kar je nujno v tej oskrbi. oskrbi. Izvajalci te dolgotrajne oskrbe bodo lahko praktično vsi in bodo lahko vstopile tuje korporacije, ki bodo gladko povozile vso drugo konkurenco. Prihaja do espeizacije področja. Skratka, zakon je napisan tako, da vodi v privatizacijo, in kdor tega ne vidi, pač enostavno manipulira. In te profite zasebnikom in stroške bodo prevalili vse na oskrbovance, oskrba bo dražja. In to bivanje si bo lahko privoščila le ozka skupina upokojencev, saj s povprečno pokojnino brez pomoči svojcev ne zadostuje niti za bivanje v javnih domovih. Verjemite, da so to dejstva. Mogoče je v vaših družinah malo drugače, ste pač del privilegiranih in prvorazrednih. Naše stališče je, da bi se morale vse skrbstvene institucije izvajati kot javna služba, ne pa da imamo sistem profitno naravnanih zasebnih izvajalcev. In pravite – sprejmimo, potem bomo pa dodelovali in amandmirali. Ko se to enkrat sprejme, ko prijateljčki dobijo denar, vemo, da bo pač iz Evrope prihajal, potem je prepozno. Napačen način razmišljanja je tisti, ki nam bo dolgotrajno onemogočil enakopravnost dostopa do teh prenujnih storitev

Hvala za besedo. Moram oporekati moji predhodnici Violeti Tomić, ko je omenjala, kako konkurenca poslabšuje razmere na trgu dela. Naj povem, da konkurenca lahko samo pripomore k izboljšavi, saj različna podjetja med sabo so si konkurenčna in izboljšujejo svoje storitve. Z eno stvarjo pa bi se lahko z njo strinjala, ko je omenila, kdo bo lahko upravičen do dolgotrajne oskrbe. Do tega bo lahko upravičena oseba, ki je stara najmanj 18 let, ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb ali pa invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti odvisna od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Za boljše načrtovanje in organizacijo in opravljanje dolgotrajne oskrbe se bo ustanovil strokovni svet za dolgotrajno oskrbo kot posvetovalno telo pri Ministrstvu za zdravje, sestavljali pa ga bodo štirje člani na predlog ministrstva za zdravje, štirje člani na predlog ministrstva za delo in socialo in en član na predlog ministrstva za finance. Vsa ministrstva, ki so vključena v proces dolgotrajne oskrbe, bodo sodelovala pri tem strokovnem svetu. Dolgotrajna oskrba se bo lahko izvajala na domu ali v instituciji, lahko pa se bo upravičenec odločil za denarni prejemek. Če dolgotrajna oskrba v instituciji ali na domu začasno ne bo možna, bo upravičenec prejel začasni denarni prejemek glede na stopnjo pomoči, ki jo potrebuje, in to je od 89 do 491 evrov mesečno. Kot posebno obliko pa bodo lahko upravičenci v 4. ali 5. kategoriji upravičenosti, to so na najvišji stopnji pomoči, uveljavljali pravico v obliki oskrbovalca družinskega člana. Oskrbovalec družinskega člana je posebna oblika nudenja dolgotrajne oskrbe na domu. Omejena je le na družinske člane oziroma na svojce, ki dejansko živijo na istem naslovu. naslovu. In ta status ne predstavlja delovnega razmerja, zato oskrbovalcu družinskega člana niso priznane pravice do regresa, letnega dopusta, plačane bolniške odsotnosti, odpravnine ob upokojitvi oziroma podobno. Oskrbovalec družinskega člana ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, kar smo tudi uredili, da je v višini minimalne plače in je vključen v obvezna socialna zavarovanja. Na leto pa je lahko načrtovano odsoten do skupno največ 21 dni. V tem času se zagotovi nadomestna oskrba v instituciji. Za upravičenca lahko skrbita tudi dva oskrbovalca družinskega člana. Nova organizacijska oblika dolgotrajne oskrbe v instituciji je tudi negovalni dom. In ta negovalni dom omogoča oskrbo oseb, ki sicer pogosto po nepotrebnem ostajajo dolgo v bolnišnični oskrbi. S tem se bodo tudi sprostila mesta v bolnišnicah, ki bodo lahko sprejele več. Sklopi storitev, ki se bodo financirali v okviru pravic dolgotrajne oskrbe, je pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih, zdravstvena nega, ki je vezana na osnovna dnevna opravila, in storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitve e-oskrbe. Storitve e-oskrbe pomenijo storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti upravičenca v domačem okolju in pa pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo. To se bo financiralo v višini do 150 evrov letno za zavarovance, ki bodo koristili dolgotrajno oskrbo na domu. Upravičenec do dolgotrajne oskrbe pa sam krije stroške nastanitve in prehrane v instituciji oziroma prehrane v dnevnih oblikah dolgotrajne oskrbe. Izvajalci dolgotrajne oskrbe, ki morajo za izvajanje dejavnosti dolgotrajne oskrbe pridobiti dovoljenje za opravljanje dolgotrajne oskrbe, so lahko javni zavodi za dolgotrajno oskrbo, druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki izvajajo dejavnost dolgotrajne oskrbe. Javna mreža izvajalcev dolgotrajne oskrbe pa se določi glede na skupno število prebivalcev in število prebivalcev nad 65 let in nad 80 let na posameznem območju, potrebe po dolgotrajni oskrbi na posameznem območju glede na značaj naselij, gostoto poselitve in posebnosti posameznega območja ter glede na dostopnost in izbiro med različnimi oblikami storitev dolgotrajne oskrbe. Življenjska doba prebivalstva v Sloveniji se zvišuje, kar kaže tudi na izboljšanje življenjskega standarda prebivalstva in tudi na napredek medicine. V dolgoživi družbi v prihodnosti se bodo spremenile tudi potrebe ljudi in njihovih družin. Ustvariti si želimo možnosti za kakovostno življenje vseh generacij in za dostojno staranje. To zahteva usklajeno prilagoditev ukrepov na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, socialnega varstva, bivalnega okolja, kakor tudi na drugih področjih. Slovenija zamuja z uvedbo sodobnega sistema dolgotrajne oskrbe in nujna je vzpostavitev zavarovanja in učinkovite mreže ustanov za dolgotrajno oskrbo. V ta namen je treba zagotoviti javna sredstva in jih dopolniti z zasebnimi. Pri tem je treba slediti trendom oskrbe starejših, kar ni omejeno zgolj na institucionalno oskrbo. Prav zato smo pripravili ta zakon o dolgotrajni oskrbi in si po vseh teh letih vsi ljudje zaslužijo, da ga sprejmemo in da se začne uporabljati. Hvala.

Hudič je v tem, da takšnega zakona, kot je, ne moreš začeti uporabljati, ker je preslabo pripravljen. Tukaj smo, moram reči, v SAB pri tem zakonu v res veliki veliki dilemi. Zakon potrebujemo nujno. O njem se govori že 15 let. Že jaz sem nekaj ministrov v tej hiši slišala, ko so rekli, da je zakon praktično pripravljen in v predalu, potem pa dobimo na mizo takole nedorečeno zadevo. Seveda, odgovornost za sprejete zakone ne samo v Sloveniji, ampak povsod v parlamentarni demokraciji prevzame vlada, zato je za opozicijo najlažje – in to bo del opozicije seveda tudi naredil – reči, v tem zakonu je vse narobe in mi ga ne bomo podprli. Mi v stranki SAB se pa pogovarjamo, da je pa to tako pomemben zakon, ki ga tako dolgo čakamo, da bi pa vendar ta nek napor v smislu, ali se ga morda pa vendarle da popraviti, še lahko vsi skupaj naredili. Zakon je zdaj v prvem branju, imamo splošno razpravo, lahko bomo dali komentarje, prišlo je izjemno veliko pripomb raznih zainteresiranih javnosti. Mi razmišljamo, da bi se vsaj vzdržali in omogočili zakonu, da gre naprej v drugo obravnavo, da vidimo, če ga je Vlada sposobna popraviti. Če ga je, super, je zakon, ki ga – šestič ponavljam – nujno nujno rabimo; če ga ni, ga bomo pa morali takrat zavrniti. Ker mi vsakič, ko se pogovarjamo z upokojenci, slišimo to hudo potrebo in hudo ne željo, ampak res potrebo, da se na tem področju končno nekaj uredi. Zakona pa še kar ni in ni. Jaz tega koncepta, zakon je praktično v predalu, itak ne razumem. To sem že večkrat razpravljala v tem državnem zboru. Če prejšnja vlada, katerakoli je, nek zakon pripravi do tri četrt ali pa celo skoraj do konca, zakaj mora vsaka nova vlada začeti čisto od začetka toplo vodo izumljati. To mi ni bilo nikoli jasno. To govorim zato, ker je minister Šabeder, ki je bil v vladi Marjana Šarca, iz kvote LMŠ, večkrat povedal, tudi na koncu, ko je odstopil, da je zakon o dolgotrajni oskrbi pravzaprav praktično pripravljen. In takrat smo mi v SAB, če se spomnite, še predlagali neke vrste tehnično vlado, ki bi nekaj stvari sprejela, nujnih stvari za Slovenijo; in med njimi je bila na prvem mestu ta zadeva – zakon o dolgotrajni oskrbi. Mi kot SAB absolutno mislimo, da je zakon treba sprejeti zdaj, ne čez tri leta; in če bomo tega takoj spet zavrnili, se bojim, da ga spet vsaj dve leti ne bo nazaj na mizo. Ampak po drugi strani je pa, saj so kolegi povedali, eden od njih v štiridesetih minutah, kaj vse je narobe. Kaj naj naredimo, če pa nekateri deležniki, pomembni deležniki pravijo, da tak, kot je, sploh ni sposoben za nadaljnjo obravnavo?! In moram reči, da tukaj je ta dilema, ali se te pomanjkljivosti, ki so podane, res lahko v zakonodajni proceduri popravijo. Pa če začnem od najbolj bistvene. Najlažje je seveda reči, sprejeli smo zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer poveš, da bi uvedel dolgotrajno oskrbo, nič pa ne poveš, od kod in s kakšnim denarjem in s kakšnim prispevkom in kdaj se bo ta prispevek uveljavil. To je za nas bistvena stvar. To so tako kot tisti piar zakoni o vojski pa o zdravstvu – bomo vložili 300 milijonov tu, 500 tam pa 760 ne vem kje; ne vemo pa, ne od kod in ne od kdaj. In kar je najpomembneje, ne bomo tega naredili zdaj, ko smo mi odgovorni, ampak bomo to naložili eni vladi čez dve leti, ker mogoče ne bo naša, izgleda, kot da ne bo, pa naj se oni s tem ukvarjajo. In tak je tudi ta zakon. Ključne stvari, kje dobiti dovolj denarja, celotno vsoto, niste odgovorili in niste tiste najpomembnejše stvari noter zapisali, ki bo ljudi seveda najbolj bolela, da bo to zelo verjetno, tako se vsaj govori v teh debatah vsa ta leta, nek dodatni prispevek. Mi pa zdaj pri tem zakonu ne vemo, ne kakšen prispevek, ne za koga, ne v kakšni višini, ne od kdaj. Nič, nič, nič. In seveda, jaz si lahko cele dneve želim prekrasno prekrasno jahto za 100 tisoč evrov, ampak če 100 tisoč evrov nimam, je nikoli ne bom imela; in če niti ne vem, kako bi jih dobila, pač ne bo te jahte. In to je problem tega zakona. Skratka, najpomembnejše za nas v SAB je, da se ne bi izognili tej odgovornosti, ki jo ena vlada mora sprejeti, da se zakon o dolgotrajni oskrbi seveda sprejme na način, da se določijo storitve, uporabniki in vse naprej in tudi določi vire financiranja oziroma neke prispevke, ki bojo zadeli državljane. Pa razumem, da je potem uveljavitev čez nekaj let, ne pa da mi bomo sprejeli en zakon, iz katerega ne bo jasno, kako se bo to financiralo. To pa ne, to je pa potem piar pamflet, ne pa zakon. Potem gremo dalje. Način izvajanja, ali bo to javna služba ali to ne bo, ali bojo to javno službo dopolnjevale neke pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, to v 3. členu ni jasno definirano. Jaz razumem in to opozarjajo tudi zainteresirane javnosti, da mi v tem trenutku morda nimamo dovolj ponudnikov teh storitev, nekih inštitucij, organizacij z dovolj zaposlenimi, da bi to ponudili kot javno službo v najožjem smislu besede. Ampak ta razmerja, javna služba, nejavna služba, privatni ponudniki, zlasti pa neprofitnost ali profitnost, to bi moral zakon zelo jasno definirati. jaz kaj razumem vse te debate do sedaj, bi se morala ta storitev uporabljati neprofitno, kar pomeni, da tudi če jo izvajajo javne ali zasebne pravne osebe, se uporablja denar izvajalcev te dejavnosti, za izobraževanje in tako naprej. Tako da to, izvajalci, profitnost, neprofitnost. Potem tretja pomembna stvar. Storitve in kako preprečiti, da bi se te storitve zlorabljale in da ne bi spet zakon, ki bi ga nekdo ocenil na x milijonov, bil čez 5 let x plus 100 %. Ali je to dovolj definirano? Na sestanku, ki smo ga mi imeli z ministrom in ekipo, so nam zagotovili, da ja. Jaz se sprašujem, če res. Če se bojo neke stvari uvedle, neke storitve dovolile, se to ne bo dalo nikoli več za nazaj popravljati, ker pravice potem vzeti je veliko težje, kot pravico dati. In tukaj se tudi recimo, ko so določene storitve, tudi sprašujem glede prejemanja denarnega prejemka. A je to res nekaj, kar je domišljeno dovolj, ali je pa to nekaj, kjer so zlorabe možne; v smislu, da bodo otroci ali sorodniki te osebe nagovorili to osebo za ta denarni prejemek, zato ker bo pač to seveda izboljšalo socialni status njihove družine; ta revež, ki pa bi moral biti deležen dolgotrajne oskrbe, pa od tega ne bo imel nič. In o tem je treba na vsaki točki razmišljati, kakšne so zlorabe in kako jih preprečiti. Pa ne zato, ker bi hoteli upravičencem do dolgotrajne oskrbe slabo, ampak ker jim želimo dobro, ker želimo, da gre ta denar res za njih. In še veliko bi lahko razpravljala in povedala, ampak žal nimamo več časa. Zato bom rekla samo še, da je seveda zame tu ključno, kako bo urejena kakovost nadzora. Prav zaradi tega, da ne bo finančnih zlorab, in tudi zaradi tega, da bodo res deležni pravilne oskrbe ljudje. Pa jaz nisem med tistimi, ki pravi, da vsak, ki bo to dolgotrajno oskrbo izvajal, mora biti doktor medicine ali pa medicinska sestra. Imamo različne storitve za različne uporabnike in morda je včasih že dovolj, da je nekdo empatična oseba, ki lahko starejši osebi pomaga. Ampak to mora biti neka kakovost na vseh nivojih … / izklop

Zakon o dolgotrajni oskrbi predstavlja nov steber socialne varnosti državljanov in sledi smernicam Evropske unije ter potrebam po pomoči ostarelim ter osebam s tako ali drugačno telesno motnjo, duševno motnjo. Torej je potreben sistemski zakon in je eden izmed ukrepov, ki so predvideni v resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva za obdobje 2016 do 2025. Na Na nujnost enotne in sistemske ureditve nas opozarja tudi Evropska komisija že nekje od leta 2013, vsa strokovna in laična javnost, imamo še dodatno opozorilo v obliki epidemije covida-19, ki nas je verjetno tudi kaj naučila. Predlog Predlog je torej tudi nekakšen logičen odziv na pospešeno staranje prebivalstva, povečanje potreb po dolgotrajni oskrbi in seveda tudi glede na raznolike potrebe starostnikov. skrb za starejše in tiste, ki pač potrebujejo pomoč, je ena osnovnih civilizacijskih pridobitev. Moramo reči, da je to prisotno kar dolgo časa pri nas. Včasih je bila skrb za starejše in tudi druge bolj v domeni družinskih članov, pozneje se je to le spremenilo. Nekako moram reči tudi, da da med temi, ki se jih pa seveda tale zakon o dolgotrajni oskrbi najbolj dotika, so dolgotrajno bolni, poškodovani, oslabeli, starostno oslabeli, osebe s telesno in duševno motnjo, že rečeno; in teh starostno oslabelih bo v prihodnosti vedno več. Vsi se zavedamo, da se kot družba staramo. staramo. V Sloveniji smo še starejši od evropske populacije, tako nekako je tako imenovana mediana v Sloveniji 44,5 let, v Evropi pa 42,5 let, torej smo nad povprečjem Evropske unije, med državami sveta pa celo na 10. mestu po tem kriteriju. Slovenci bomo tudi vedno starejši, zato je zakon še toliko bolj nujen, čeprav danes spet imamo tukaj nekako mnenje, kako se že reče, pro et contra, različna mnenja. Nič hudega. Verjamemo, da se bo slika prebivalstva, predvsem starostna slika, v Sloveniji še spreminjala. Računamo, da bo nekje v letu 2060 v starostni skupini nad 65 let že

Še enkrat, smo tudi pri razlogih, zakaj ta zakon. Zakon je dejstvo, da se s povečanimi potrebami po dolgotrajni oskrbi povečujejo tudi potrebe po dodatnih virih financiranja, kot že rečeno. Evropska komisija nas je že nekajkrat, od leta 2013 in nazaj ter v zadnjih poročilih 2018/2019, opozarjala na tako imenovano sistematično ureditev področja dolgotrajne oskrbe in seveda tudi poskrbeti za finančno vzdržnost. Če se dotaknem še tega, da je treba izvesti reforme v zdravstvu, v dolgotrajni oskrbi, ki bodo zagotavljale kakovost in dostopnost; in to se je tudi danes že večkrat slišalo, to se tudi dela torej. S tem zakonom delamo, izvajamo reforme, ker predvidevamo neka stanja, na katera želimo biti in moramo biti pripravljeni. Dolgo časa se je pripravljal tale zakon, nekako zadnjih 20 let, danes je nekako zagledal prvo branje v Državnem zboru. Pustimo zdaj, kdo je bil kje. Imamo ga na mizi. Ta vlada je dejansko čuječa za naše starostnike in se hitro odziva na probleme najranljivejših skupin. Ne bi želel za nazaj preveč kritizirati, toda odzivnost prejšnjih vlad in pristojnih ministrstev, ki imajo pristojnost o dolgotrajni oskrbi, je bila pa bolj po polžje. No, danes nekako na strani opozicije tudi slišimo določene očitke, kako boste pa sedaj to sfinancirali. Glejte, sfinancirali bomo tako, da bo končno prišlo do tega, da naših staršev in dedkov in babic ne bomo več vozili v domove na Hrvaško in v negovalne domove na Hrvaško, tudi v privatne ljudje vozijo. Tako bomo sfinancirali. Tudi sedaj neka sredstva so že zagotovljena za obstoječi sistem dolgotrajne oskrbe, za vse / nerazumljivo/ potem, ne vem, za razne socialne zadeve. Dejansko če smo odkriti, imamo več zakonov tudi tukaj, po katerih se tole sedaj izvaja, in sicer Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o socialnem varstvu. za vse to že sedaj gre nekaj sredstev. Sedaj bomo morali, če želimo stvar izboljšati, nekaj dodati. In kaj je torej Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi? To je pravna podlaga za reševanje problema tudi čakanja na sprejem v DSO-je in tudi v druge institucije. In je torej nekako povezava vseh teh prej naštetih zakonov, torej sistemski zakon, ki bo omogočal boljšo in bolj pravično storitev dolgotrajne oskrbe pa tudi dober nadzor. nadzor. Zavedati se je torej treba, da je to kompleksna in raznolika storitev. Ni vseeno, kdo in kako kvalitetno bo to izvajal, ali jo zna izvajati tako, da je potem pravica do oskrbe najbolje in enakovredno zagotovljena uporabnikom, da so tudi uporabniki zadovoljni. Ve pa se, da je bilo po starem sistemu dolgotrajne oskrbe tudi nekaj nepravilnosti, vezano na merjenje potreb, neenakopraven položaj uporabnikov, usposabljanje osebja in neusposobljenega osebja. Vse to vemo, zaradi tega gremo naprej in poskušamo stvari izboljšati. V tem pričujočem zakonu se bo lahko pravica do dolgotrajne oskrbe uveljavljala na štiri osnovne načine oziroma, kot je rekel minister Poklukar, mehanizmi koriščenja so dolgotrajna oskrba v instituciji, dolgotrajna oskrba na domu, oskrbovalec družinskega člana ter nadomestilo za dolgotrajno oskrbo. Tako nekako se objame v teh mehanizmih čisto vso populacijo. Poskuša se delati tudi na deinstitucionalizaciji, kar pomeni, da tistim, ki želijo ostati v domačem okolju, v svojem domu tudi na stara leta, se jim to omogoči; predvsem na podeželju je takih veliko. Če tako rečemo, zavedamo se, da je pač treba zaradi povečanja potreb zagotoviti tudi finančna sredstva, ampak do sedaj se je nekaj porabilo, sedaj dejansko se pač mora pokrivati delno tudi iz proračuna. V letih 2025 pa nekako potem nov zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ker boom torej imeli tudi sredstva zagotovljena. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je dober in je vreden podpore. podpore. Vsakemu poslancu iz katerekoli poslanske skupine se že vnaprej v svojem imenu in v imenu slovenskih ljudi zahvaljujem za podporo temu zakonu. Hvala lepa.

Hvala lepa. Kar malo zaprepadeno poslušam ta izvajanja koalicijskih poslancev o tem, kako je ta zakon dober. V naši poslanski skupini, moram reči, smo v zelo veliki stiski, v podobni stiski, kot je prej govorila kolegica Maša. Zavedanje, kako nujno ta zakon potrebujemo, kako ga ljudje v resnici potrebujejo, kako bi ga morali imeti že včeraj pa že pred 10 leti, ker natančno danes po vseh teh razpravah verjetno že vsi vemo, kaj bi morala biti vsebina, ki bi jo ta zakon urejal. Po drugi strani pa smo sedaj dobili na mizo nekaj, kar ničemur od tega, o čemer sem sedaj govorila, v resnici ne zadosti. In zakon ni dober, ni dober.

Naš namen je seveda sedaj ga spustiti skozi prvo branje, zato da vidimo, kaj od teh besed in obljub se bo še vse popravilo in kaj se bo še vse upoštevalo, ampak potem naprej pa se mora to seveda izkazati.

Težko se tega na ta način lotim. Prva točka, prva osnovna točka – financiranje. Težko je sedaj govoriti o neki odzivnosti, težko je govoriti o tem, kako se ta vlada zaveda potreb starejših, če pa smo preskočili v bistvu osnovno premiso; in to je financiranje. Četudi imamo ta zakon na mizah pa četudi boste dvignili roke vsi tisti, ki zdaj zagotavljate, da je dober, ta zakon se ne bo dal izvajati iz razlogov, kot je bilo že prej povedano. Niso določene stvari notri, kaj vse imamo, kaj bo komu pripadalo, na kakšen način, kdo bo to nadziral, kdo bo to določal, na kakšen način bo komu kaj dodeljeno. To so res, tako kot pravite, kompleksne stvari. In vsak od državljank in državljanov, ki bo uveljavljal storitve dolgotrajne oskrbe, seveda njihove potrebe so kot mavrica – izjemno različne. Enim je dovolj, da jih nekdo spomni, da morajo vzeti svojo dnevno dozo tablet; ali pa da jih spomni, da ugasnejo štedilnik – zdaj zelo na pamet pa zelo pavšalno govorim drugi pa rabijo celovito oskrbo 24 ur na dan. In to so zelo različne stvari. In tukaj se tudi strinjam, da tudi kader, ki te stvari opravlja, ne rabi biti samo visoko usposobljen, ne samo; torej za to 24-urno oskrbo zagotovo. Za nekomu stvari prinesti iz trgovine, za spomniti, da plača položnice pa da vzame tablete, pa verjetno niti ne. Ampak mi imamo že v tem trenutku izjemne težave s kadrom. Izjemne težave s kadrom. Zadnja novica iz jeseniške bolnišnice, da vabijo k sodelovanju dijake. Zdaj govorim seveda v primeru bolnišnice o medicinskem kadru. In to je tudi eno izmed vprašanj, o katerem smo se v naši poslanski skupini pogovarjali, ko smo dobili tudi odgovore, da se bodo vabile druge vrste kadrov, kineziologi pa nacionalna poklicna kvalifikacija. Vse lepo in prav, ampak mi moramo imeti za to načrt in moramo imeti točne številke in ta kader ne bo prišel z danes na jutri, ne bo prišel čez noč. Treba je na kratek, na srednji in na dolgi rok splanirati, kje bomo te kadre dobili, kako jih bomo razporedili. To pa težko naredimo, če ne vemo, katere storitve so zdaj sploh v tem zakonu zajete. Težko to potem narediš. In težko tudi narediš finančno oceno, ki jo imamo zdaj sicer na mizi, ampak jaz si zelo težko predstavljam, na podlagi česa je bila narejena, če je pa zakon tako zelo pavšalen in bodo vse drugo podrobneje določili pravilniki in podzakonski akti. Spremeniti je treba še osem drugih zakonov, zato da bo ta lahko sploh funkcioniral. Pa mi naj še kdo potem reče, da je možno, da se zakon začne izvajati. Ni možno. Mi se tukaj ne pogovarjamo o nekih malih denarjih, ki jih bomo zdaj krili iz proračuna, dokler jih pač bomo; ali pa kakor je rekla kolegica, da bomo zdaj naredili korak naprej pa bomo že. Ampak če ni financ, ni koraka naprej. Če se ne da izvajati, ni koraka naprej. Je pa seveda zelo všečno potem nalepiti po državi jumboplakate pa kljukice gor risati, ampak tiste kljukice so prazne, tako kot so pri tistih dveh milijardah za zdravstvo, da se razumemo, enako, pa sem na to opozarjala že takrat. Pa se je točno to zgodilo, pa ste tukaj kolegi mahali pa se smejali med mojo razpravo, se je točno to zgodilo. Povejmo si, o kakšnem denarju se pogovarjamo. V letu 2022 se pogovarjamo o 200 milijonih, po vaših ocenah do leta 2025 že o 750. O 750; pa grem staviti, tako kot tukaj sedim, da to ni realna ocena, ker, kot rečeno, ne vemo, kaj bomo sploh financirali, ker notri v zakonu ne piše. In bo ta ocena zagotovo postala višja številka. Zagotovo. Mi pa ob vseh teh stvareh, ki jih zdaj tako radodarno delite, in smo se že zadnjič tudi o tem pogovarjali, v 2023 mi ne bomo več zmogli. V 2023, kaj šele v 2025. Ne bomo več zmogli, ker ne bo več od kod jemati. Ker zelo lepo je pisati danes zakon za čez štiri leta, ko si rečeš – Eh, saj bodo tako drugi tukaj sedeli, bodo že, bodo pa popravili, mi smo pa naredili tisto prazno kljukico. Ampak tako se ne da delati. To ni resno, to ni odgovorno in s tem ljudje, ki to potrebujejo, ne bodo tega imeli. Ne bodo. Potem druga zadeva. Ni bil opravljen dialog z vsemi deležniki, ki so se seveda posledično začeli zdaj množično oglašati. Vsak dan praktično dobivamo neke odzive. Zveza društev upokojencev je proti, Zavod za zdravstveno zavarovanje je proti, opozarja na nesprejemljiva tveganja, društvo Srebrna nit je proti, tu je pa zelo pomembno tudi to, kar poudarja društvo Srebrna nit, da se razumemo, to je pa cena stroška standardne namestitve. Torej neka omejitev, do kam bo ta cena šla, ker to je bistveno, to je bistveno. In tega tu noter ni. Skupnost socialnih zavodov – enako, sindikalne centrale, Sindikat upokojencev, Konfederacija sindikatov javnega sektorja, Zveza društev slepih in slabovidnih, Skupnost občin Slovenije, posamezne občine; to vse prihaja zdaj na nas in to vse opozarja, kaj vse ni okej v tem zakonu, ni. Jaz se lahko samo pridružim do tistega strokovnega sveta, kjer v strokovnem svetu sedi 9 javnih uslužbencev birokratov z ministrstva, da sploh ne izgubljamo besed. Ampak kot rečeno, zavedajoč se, kako potrebujemo to vse skupaj, kako pozni smo. Upajoč, da boste na mizo vzeli tudi tisto, kar je že bilo narejeno, bomo mi spustili v prvem branju zakon skozi pa seveda pričakovali v naslednjih potem bistvene bistvene izboljšave. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je gospa Eva Irgl. Pripravi se gospa Mojca Škrinjar. Izvolite. **EVA IRGL Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Najprej naj rečem, da sem vesela, da je gospod Židan prej, ko je razpravljal, v razpravi povedal, da dobro delamo na odboru za delo, ki ga vodim, in da nekako uvajamo dobre prakse tega sodelovanja. Lahko rečem, da se bomo seveda še naprej trudili delati dobro, predvsem pa v korist državljank in državljanov Republike Slovenije. Moram pa reči uvodoma, da me vendarle čudi, da je danes zlasti na opozicijski strani pri tako pomembnem zakonu tako malo poslancev prisotnih ob njegovi obravnavi v Državnem zboru; ampak naj bo, gre vendarle za prvo branje. Tisto bolj detajlno seciranje zakona bo tako ali tako šele v nadaljevanju, ko ga bo najprej obravnaval Odbor za zdravstvo, potem pa bo ponovno tudi v Državnem zboru. Govorimo torej o zakonu o dolgotrajni oskrbi. O tem zakonu govorimo že 20 let. Leta 2002 je bil namreč pripravljen prvi predlog zakona in v teh 20 letih je bilo, mislim da, potem predlaganih 6 predlogov zakona, opravljene so bile različne javne razprave. Vedno, ampak res vedno in vsakič znova, to smo se prej tudi z državno sekretarko zunaj pogovarjali, se je zataknilo pri financiranju. Pa še nekaj je bil problem. Ni bil problem samo financiranje, ampak problem je bil tudi ta, da se je priprava zakona – to verjetno lahko potrdite na ministrstvu selila ves čas z ministrstva za delo na ministrstvo za zdravje, pa zopet nazaj na ministrstvo za delo pa zopet nazaj na ministrstvo za zdravje. Potem leta 2013 je vlada sprejela že izhodišča za pripravo Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, nato 2015 je bil pripravljen še en predlog, vmes smo spet zamenjali, katero ministrstvo bo skrbelo za zakon o dolgotrajni oskrbi. In tudi, to pa moram reči, v tem mandatu ni bilo nič drugače. Najprej je bil zakon o dolgotrajni oskrbi na ministrstvu za delo, kamor jaz osebno ocenjujem, da tudi najbolj sodi, to je moje osebno mnenje, potem pa je bil prenesen na ministrstvo za zdravje in danes ga pa hvala bogu imamo končno pred seboj. Mislim, da je to pomemben korak. To se je zgodilo prvič v dvajsetih letih, čeprav so neki zakoni prej bili že pripravljeni. Narejenih je bilo tudi nekaj pilotnih projektov. Mislim, da so te pilotne projekte delali v Celju, Krškem in Dravogradu. Zanimivo pa je, da se je porabilo izjemno veliko denarja ne samo za te pilotne projekte, ampak tudi za samo dokumentacijo, približno 75 milijonov evrov, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče. To je bil pravzaprav ključni očitek iz revizije, ampak sedaj smo, kjer smo. Situacija je takšna, stanje je takšno, kot sem ga povedala, ampak danes pa imamo pred seboj zakon o dolgotrajni Zakon je v prvem branju. Zanj so zagotovljena sredstva iz proračuna. Z zakonom rešujemo mnoga vprašanja, ki so bila vsa ta leta izpostavljena tako v strokovnih krogih kot v političnih razpravah. In mislim, da imamo danes pred seboj zakon, ki je dober in ki ponuja kar nekaj pomembnih vsebinskih rešitev, ki so nujno potrebne za to državo. Ena izmed rešitev, o kateri bi želela nekaj več spregovoriti, je ureditev statusa družinskih pomočnikov. Zakaj o tem govorim oziroma izpostavljam? Predvsem zaradi tega, ker sem se sama osebno leta borila za to, da se ta status končno uredi. Pogovarjala sem se večkrat s predsednico sekcije družinskih pomočnikov, analizirali smo situacijo, povedala je svoje izkušnje, kaj se dogaja na tem področju, bila sem na Socialni zbornici, kjer smo imeli sestanek sestanek na to temo, potem pa sem kasneje na podlagi tega sklicala, mislim da, celo dve seji na komisiji za človekove pravice, potem kasneje tudi na odboru za delo. Moram povedati, da sem ves čas stala na stališču, da bi ureditev statusa družinskih pomočnikov morala biti znotraj svojega zakona. Ampak danes sem hvaležna, da če že ni v svojem zakonu to urejeno, da se je vlada potrudila in je danes to urejeno znotraj zakona o dolgotrajni oskrbi. Morate namreč vedeti, da družinski pomočniki opravljajo zelo zahtevno, težko delo, vendar pa obenem zelo plemenito delo. Tukaj moramo vedeti, da gre za povsem nekaj drugega kot pri osebni asistenci. Pred dvema dnevoma oziroma včeraj smo sprejeli novelo Zakona o osebni asistenci. Sedaj bomo uredili tudi status družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je invalidni osebi na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, čez celo leto. Družinski pomočnik nima pravic iz delovnega razmerja, torej ne dobi regresa, nima dopusta, nima bolniškega statusa oziroma dopusta. Skratka, vse to se danes znotraj dolgotrajne oskrbe ureja. In to je prav. In prav je, da to naredimo. Tudi plačilo družinskim pomočnikom, ki mora biti seveda pravično. Čudi me, da takšnim rešitvam nasprotuje Konfederacija sindikatov javnega sektorja in da celo poziva poslance, da zakon o dolgotrajni oskrbi zavrnejo. Jaz mislim, da je to povsem nesprejemljivo. Če že ne drugega, tudi zaradi tega, ker končno, po dolgih letih urejamo tudi status družinskih pomočnikov. In če ta zakon ne bo sprejet, potem je treba seveda nemudoma vložiti zakon o družinskih pomočnikih samostojno, kajti ta stvar mora biti rešena. Ampak jaz menim, da je danes v tem prostoru vsaj nekaj volje bilo pokazano, tudi s strani opozicijskih poslanskih skupin, in mislim, da zakon skozi prvo branje bo zagotovo šel čez, kar je pomembno. Tudi sicer so tukaj vsebine, ki so še posebej za današnji čas izjemnega pomena. Že večkrat je bilo povedano, da smo hitro se starajoča družba. Torej narašča delež starejše populacije, ki nedvomno potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju. Namen zakona je torej, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic, ki bodo v višjem deležu potem financirane tudi iz javnih sredstev. Če pogledamo podatke, lahko vidimo, da je danes v Sloveniji starejših oseb nad 65 let 19,7 %. Projekcije pa kažejo, da bo delež te populacije leta 2050 30 %. Seveda se moramo zato s tem ukvarjati in čim prej tudi sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi. Če sem čisto iskrena, jaz ne razumem, da v resnici je sploh možno, da toliko časa traja neka stvar, da 20 let premikamo stvari, za katere danes vsi vemo, da bi morale biti že 20 let nazaj sprejete, ampak še vedno se o tem pogovarjamo in še vedno so pomisleki,

leti. Jaz pa mislim, da je treba enkrat temu preprosto narediti konec in zadevo, ki je danes pripravljena, sprejeti. Mislim, da je dobra, in mislim, da bo v veliko pomoč vsem tistim, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo. Jaz bom vsekakor zakon podprla. Tudi v nadaljevanju, potem ko bomo razpravljali na odborih, bom povedala svoje mnenje in stališče, dejstvo pa je, da so stvari še odprte. Zdaj je to prvo branje, lahko se bodo kakšne stvari še spreminjale, ampak prav je, da omogočimo zakonu, da nadaljuje svojo pot. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospa Mojca Škrinjar. Pripravi se gospa Lidija Ivanuša. Izvolite. **MOJCA Kot je že rekla predhodnica, že 20 let poslušamo o zakonu o dolgotrajni oskrbi. 20 let. V tem času so se moji starši postarali, zboleli in umrli in niso bili deležni te pravice. Ali bomo čakali še nadaljnjih 20 let? Ali se vam zdi to prav? Zakon, ki je danes pred nami, je glede na svojo obsežnost in kompleksnost dober zakon. Utemeljen je na pravici, in sicer pravici do dolgotrajne oskrbe, saj Slovenija je socialna država, kot pravi tudi Ustava. Utemeljen je na solidarnosti in vsebuje načela univerzalnosti in enakosti. Financiranje se bo izvajalo po zakonu iz obveznega zavarovanja ter drugih javnih virov. Če danes govorite, da ni urejeno financiranje, to ne drži. Zakon v svojem 17. členu natančno govori o podlagi za izračun višine financiranja nedenarne pravice v dolgotrajni oskrbi, torej v javni mreži dolgotrajne oskrbe, in še tudi v drugih členih. Koliko bo to, bo seveda določila blagajna oziroma proračun. Kako bodo delali ljudje, bo določil pravilnik o normativih, saj nekaj tega pa tudi že piše v prilogi. Normativi se tudi lahko razlikujejo glede na vrsto storitve in te je treba vse opisati. torej je utemeljen na pravici, je utemeljen na solidarnosti in tudi ponuja fleksibilnost. Gre za javno službo. To pomeni, da je ta storitev dostopna vsem; in to javno službo opravljajo lahko domovi za ostarele, druge pravne osebe, lahko tudi samostojni podjetniki, fizične osebe in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gre za to, da je čim bolj dostopna ta dolgotrajna oskrba, in mislim, da je s to rešitvijo prišel zakon nasproti državljanom in državljankam. Zakon je tudi smiselno urejen, kot najvišji dokument postavi nacionalni program in pa politike dolgotrajne oskrbe ter načrt razvoja dolgotrajne oskrbe. To pa je že bolj operativen dokument, ki natančno pove, kako se bo razvijala ta storitev. Zakon pove tudi mnogo o teritorialnoorganizacijski urejenosti, govori o javni mreži, ki upošteva število prebivalcev in tudi število prebivalcev, prebivalcev, starih nad 65 in prebivalcev nad 80 let, kajti to so vsi dejavniki, ki pogojujejo gostoto in intenziteto javne mreže. Zakon govori tudi o skrbi za kakovost. Ministrstvo za zdravje je dolžno po tem zakonu vzpostaviti sistem vodenja kakovosti. O tej kakovosti poslušamo zelo veliko, ampak treba pa jo je vzpostaviti; in za to so orodja in meritve. Zakon postavlja kot eno izmed načel strokovnost, zato uvede strokovni svet, ki daje mnenja na predloge zakonov in strateških rešitev. Storitve so opisane v poglavju Pravice, storitve in kategorije dolgotrajne oskrbe; ne smemo pa mešati pravic in pa storitev. Pravice so generalne, so načelne, storitve so pa dejanja, ki omogočajo te pravice. In zavarovana oseba ima iz javnih virov za dolgotrajno oskrbo pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji z mesečno višino financiranja, potem dolgotrajno oskrbo na domu z mesečno višino financiranja, denarnega prejemka ali oskrbovalca družinskega člana. veliko možnosti ponuja in zelo dobra je možnost, da ostane človek doma, dokler le more, da sam skrbi za sebe ob pomoči asistentov oziroma oskrbovalca družinskega člana. Torej je fleksibilen, ponuja možnosti, da se ljudje lahko odločajo, ali bodo doma, dokler bodo le lahko, ali bodo šli v dom za ostarele. Ko smo pa že pri domovih za ostarele in govorjenju, vemo, da je bilo za študije v proračunih prejšnje vlade namenjenih 70 milijonov, za študije, študije o gradnji domov. Študije se pišejo. Tule so nekateri člani, konkretno iz LMŠ, govorili 45 minut, ali velja, da je nekaj zelo dobro, če veliko govoriš o tem ali če veliko pišeš o tem. Nekaj je seveda treba napisati, ampak ta vlada ne samo piše in govori, ampak tudi dela; in to se pozna na vsakem koraku. Če boste stopili ven iz te stavbe, boste videli kjerkoli, ali v mestu ali na vasi, dela se. In dela se na vseh področjih. Da se pa dela zdaj na področju dolgotrajne oskrbe, je pa to oreh, v katerega je bila sposobna očitno ugrizniti zgolj ta vlada. Lahko je soliti pamet in govoriti, kaj ni dobro. In to govorijo tisti, ki so imeli možnost že desetletje in več to izkoristiti in nekaj narediti, pa nič niso naredili, samo kritizirajo. To so povsem neverodostojni ljudje, ki danes solijo pamet. Jaz spoštujem tiste, ki morda se ne strinjajo povsem s tem zakonom, ki vidijo možnosti popravkov, bi pa seveda jih pozvala, naj povedo konkretno, kaj in kako je treba popraviti, ne samo – nekaj je narobe, treba je. To je pač flancanje. Treba je povedati točno, kaj je treba narediti, in tega danes pač nismo prav veliko slišali. Hkrati smo poslušali tudi očitke Levice o nekem zasebništvu in tako dalje. Zasebniki niso noben bav bav. Zasebniki sedijo ali pa bivši zasebniki, ki so svoje preživetje uredili tudi z zasebnim delom, so recimo tako poslanci v SAB kot poslanci v SD in z njimi ni prav nič narobe. Nič jim ni moč očitati, če so delali po zakonih. Jaz mislim, da je zakon primeren in skrajno dobrodošel, in mislim, da ga bodo veseli vsi ljudje. Da pa so v nadaljnji razpravi možnosti tudi še kaj popraviti, pa ni dvoma, ampak res dobro je, da se pride s konkretnimi rešitvami, ki bodo res pomenile izboljšave, ne pa s floskulami. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima gospa Lidija Ivanuša. Pripravi se gospod Aleksander Reberšek. Izvolite. Spoštovani vsi prisotni! Že veliko je bilo povedanega danes o tej tematiki, ampak dejstvo je, da se prebivalstvo v Sloveniji stara, in tako se moramo tudi mi soočiti z istimi perečimi vprašanji kot druge evropske države. Kako poskrbeti za naše starostnike, da bo njihova jesen življenja lepa oziroma lepša? Predvsem pa tudi, kako jim vrniti za vsa leta, ko so s trdim delom bili steber slovenske ekonomije in socialne države? Dolgotrajna oskrba je edina možna rešitev, ki zagotovi kvalitetno življenje v pozni starosti. Zakon, ki je pred nami, postavlja naslednje rešitve na področju dolgotrajne oskrbe, prvič, natančno opredelitev definicije dolgotrajne oskrbe, poenotenje zakonskih podlag, ki urejajo pravico na tem področju, definiranje vsebine in obseg pravic ter nabor storitev dolgotrajne oskrbe. Četrtič, vzpostavitev enotnega ocenjevalnega mehanizma za vstop v sistem, oblikovanje celovitega univerzalno dostopnega geografsko in finančno vzdržnega ter dosegljivega sistema. Upravičencu, ki to želi, omogočiti, da ob ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju; v središče sistema dolgotrajne oskrbe postaviti posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način opravljanja. Obvladovanje naraščajočega zasebnega financiranja posameznikov, ki povečuje tveganje revščine predvsem starejše populacije. Izboljšanje načrtovanja, upravljanja in zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti opravljanja dolgotrajne oskrbe kot javne službe in vzpostavitev učinkovitega javnega nadzora na področju upravljanja dolgotrajne oskrbe. Gre torej za zakon, ki bo sistematično uredil področje dolgotrajne oskrbe, kar v praksi pomeni, da bo vsak starostnik, ki bo to želel, imel preprost in neposreden dostop do zdravstvenih in socialnih storitev dolgotrajne oskrbe. Nabor storitev vključuje storitve s področja osnovnih dnevnih opravil, podpornih dnevnih opravil, zdravstvene nege, ki je vezana na osnovna dnevna opravila, storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti kot pomembnega segmenta krepitve posameznika s čim večjo stopnjo sposobnosti sposobnosti samooskrbe oziroma preventive pred višjo potrebo po pomoči druge osebe pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih. Prav tako se s Predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi uvaja možnost e-oskrbe, ki lahko pomembno poveča kakovost in varnost življenja upravičencev v domačem okolju; zmanjša obremenitev izvajalcev neformalne oskrbe ter zmanjša potrebo po kadrih, kjer lahko storitev na daljavo nadomesti fizična prisotnost. Vsi si želimo, da naši starši in stari starši živijo dostojno starost in da bomo tudi mi imeli to možnost. Zakon, ki je pred nami, to pravico, pravico do dostojnega staranja ter samostojnega polnega in prijetnega življenja tudi v starosti zagotavlja. Ker želim, da imajo vsi starostniki v Sloveniji dostop do dolgotrajne oskrbe in vseh storitev, ki jim zagotavlja mirno in kvalitetno jesen življenja, bom predlog zakona podprla. In je po eni strani res žalostno, da čisto vsak zakon, ki ga vlada vloži, za katerega vsi vemo, tudi vi v opoziciji, da stremi k rešitvam, vse to vi demantirate, namesto da bi iz vsega potegnili nekaj dobrega in pozitivnega za naše starostnike in v končni fazi tudi za nas same v bodoče. Dolgo časa ste imeli možnost urediti to področje, pa ga niste. Ta vlada se je tega kompleksnega področja lotila in našla kup rešitev, ki to področje ureja, zato bi bilo edino prav, da ta zakon podprete tudi vi za vse, kot je dejal kolega Ferjan. Bi pa še za konec rekla tole. Vedno je vprašanje, kje bomo vzeli. Mene in pa Mene in pa tudi verjetno veliko večino državljank in državljanov pa zanima, kam ste vi dali,

Hvala lepa za besedo. Veliko je bilo povedano s strani naših kolegov, zakaj vse delamo na novo, verjetno bodo tudi z obeh ministrstev odgovorili, da se ne dela na novo, ampak se dejansko z zakonom že toliko let ukvarjamo, da se nadgrajujejo spoznanja in stvari, ki se izkažejo v praksi, kot sem povedala v mojem uvodu. Nekatere stvari že potekajo, poznamo oskrbo v institucijah, v domovih starejših občanov, tako da vemo, kaj so tam pomanjkljivosti, kaj bi bilo treba narediti in kako. Poleg tega kolegica pravi, da ni jasno, kaj se bo sofinanciralo. Stvari so kar zelo dobro opisane, zakaj vse bodo lahko ljudje koristili ta sredstva oziroma kaj se pod dolgotrajno oskrbo razume in predvideva, torej pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, zdravstvena nega, ki je vezana na ta dnevna opravila, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitve e-oskrbe in tako naprej. Zaenkrat dejansko ni bilo možno reči ali pa natančno opredeliti vseh virov financiranja. Vemo, da se že dolgo časa pogovarjamo tudi o dvigu prispevne stopnje oziroma novem davku. Kakorkoli, tako kot nas opozarja Evropska komisija, je treba vire financiranja razpršiti, da se nam ne zgodi potem tako, kot je bilo recimo v krizi 2013, ko so ljudje ko so ljudje ostali brez službe in ni bilo prispevkov plačanih in tako naprej in je to pomenilo bistveno manj sredstev za te namene. Zakon imamo na na mizi in jaz ocenjujem, da bo v nadaljevanju možno upoštevati tudi mnoge pripombe, predloge tudi drugih, da se stvari še izboljšajo; ali pa odgovori na vprašanja, ki so bila morda tudi danes postavljena. Že v v stališču poslanske skupine sem povedala, da so sindikati odšli z Ekonomsko-socialnega sveta, torej od tam, kjer bi se usklajevali in pogovarjali o tem zakonu. Naj spomnim, da kakšne vlade sploh niso imele Ekonomsko-socialnega sveta in smo mi v opoziciji opozarjali, da bi bilo treba vzpostaviti ta dialog. Ta vlada je to naredila in se pogovarjala, se pa nekdo drug ni želel pogovarjati, Konfederacija sindikatov, ki so odšli s teh pogovorov, ker pač so ocenili, da ni vse tako, kot bi si oni želeli, ampak zelo redko je v življenju vse tako, kot bi si sami želeli. Vedno je treba pač sklepati kompromise, najti neko skupno pot, ker seveda trčijo različni interesi in je treba pač poiskati najboljšo možno varianto. Verjamem, da bomo v nadaljevanju tudi odgovorili na še kakšna vprašanja oziroma kakšne stvari tudi dodali, izboljšali. Sem prepričana, da so tudi pripravljeni že podzakonski akti ali pa pravilniki in tako naprej. Glede na podatke, ki smo jih dobili, da so že pilotno potekali projekti v različnih inštitucijah, v Celju in še kje, Koroški dom starostnikov, Zdravstveni dom Celje in Center za socialno delo Krško; in da bo to tudi še teklo in se bo skozi to videlo, kakšne so potrebe. Saj v glavnem vemo, ampak kako se tudi ljudje odzivajo in kaj potrebujejo. Meni se zdi tudi zelo pomembno, da se dejansko vključi vse te prostovoljce iz društev upokojencev, ki že sedaj ogromno pomagajo, in je zakon pripravljen tudi v tem smislu, da se vse te moči združijo in in pridružijo pomoči oziroma izvajanju dolgotrajne oskrbe. Tisto, kar se mi zdi tudi pomembno, je, da bo bolj enoten nadzor. Se mi zdi, da nam tako kot na večini področij v tej državi nadzor vedno šepa. Vidimo, da so na vseh koncih in krajih primeri fiktivnih potrdil o cepljenju in tako naprej. Skratka, nadzor je zelo pomemben, zato da ne pride do izkoriščanja sredstev, neracionalne porabe ali pa da celo ljudje nekaj plačajo, pa tistega ne dobijo. dobijo. Jaz zakon podpiram. V naši poslanski skupini, kot smo povedali, ga seveda podpiramo in pričakujemo, da ga v postopku, ki bo potekal v Državnem zboru, morda tam, kjer je treba, pa še izboljšamo. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade. Državna sekretarka Alenka Forte, imate besedo. Izvolite. Hvala za besedo. Izraziti moram zadovoljstvo, da je Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi naredil prvi korak. Skozi razpravo ste poslanci izrazili veliko konstruktivnih predlogov, pomislekov, kar nam je zelo nam je zelo blizu, ker s tem čutimo, da vsi po tem zakonu hlepimo, tako kot hlepi naša slovenska starajoča se družba. družba. Vaše pripombe, konstruktivne in tudi kritične, bomo vzeli zelo resno. Zakon, se zavedamo, ni popoln, je predlog zakona, na katerem bomo, upam, združeni delali in naredili iz njega nekaj boljšega; vsekakor pa boljšega, kot imamo sedaj. Namreč naši starajoči se ljudje danes nimajo dostopa do modela dolgotrajne oskrbe, kot ga ima večina evropskih držav. Smo verjetno eni zadnjih, če ne zadnji, ki tega pomembnega področja nismo naslovili skozi ustrezno zakonodajo in storitve. Mi danes poznamo seveda neko oskrbo, bodisi v domovih, socialnovarstvenih zavodih in tudi seveda nekaj oskrbe na domu, vendar, kot je ravno kriza covida-19 pokazala, je ta sistem oskrbe starejših slab in nezadosten, ker ni dovolj kakovosten. Naši domovi so prenatrpani, imajo zelo nizek standard. In seveda rešitev ni, da vse ljudi, ki so starejši in potrebujejo neko pomoč, strpamo v inštitucije. Bistvo tega zakona je, da zgradimo sistem, ki bo usmerjen v posameznika, v njegove potrebe, starostnika, ki je krhek, ki je bolan, invalidno osebo. Torej izgradili bomo sistem, kjer se bomo trudili, da bomo posameznika postavili v središče in okrog njega izgradili sistem oskrbe, o kateri govorimo kot integrirana oskrba. oskrba. Storitve, ki jih bo posameznik potreboval, bomo približali njemu. V razpravi je bilo veliko kritik, da ni pravilnikov, da ni tega, da ni onega. In če izhajamo iz tega, da imamo posameznika, ki ima določene potrebe, ki morajo skozi kakovostne sisteme ovrednotenja njegovih deficitov. Šele ko bomo mi identificirali posameznikovo stanje in njegove potrebe in upoštevali tudi njegove želje, potem lahko določimo natančno vsebino te dolgotrajne oskrbe. Vidim, da ste se poslanci dokaj poglobili, poznate bistvo zakona v teh členih členih in v nadaljevanju se bomo seveda lahko zelo konkretno pogovarjali. Bistvo tega zakona je, da dograjujemo sistem, ki ga danes poznamo, da približamo storitve posamezniku v domače okolje in zagotovimo, da je ta oskrba kakovostna, varna in primerljiva, kar pomeni, da bo oseba, ki biva v Prekmurju ali na Primorskem, skozi sistem ocenjevanja in izgradnje integralne oskrbe enakovredne obravnave. Za primerljive potrebe moramo najti primerljive pravice, ker danes smo daleč od tega. samo primer recimo osebe, ki je utrpela možgansko kap in čaka namestitev v domu. Ponavadi obtiči nekje v svojem domačem okolju, mogoče ostareli partner zanjo skrbi in to je pravzaprav danes tipičen primer bolnika ali pa varovanca, ki ni ustrezno oskrbljen. In skozi sistem, ki ga uvajamo, se bomo potrudili, da zavarovanec ne glede na to, ali biva v domu, v instituciji, ali ima oskrbo na domu, da bo ta primerljiva skozi storitve, ki jih ta varovanec potrebuje. Veliko kritik je bilo izrečenih na model financiranja in mnogokateri poslanci ste sami ugotavljali, da je seveda največji problem financiranje. ko se pogovarjamo o financiranju, bi opozorila na Evropo. Evropa in tudi OECD nas opozarja, da je sistem, ki sloni na enem viru financiranja, izredno nestabilen. Tako je recimo financiran naš zdravstveni sistem. In zato v 48. členu naštevamo, kako si zamišljamo, in je stvar skupnega dogovora, kaj je tisto, kar nam bo zagotavljalo tisti manko, ki ga vidimo skozi leta. In seveda moramo pogledati tudi za desetletje naprej. Torej ko govorimo o financiranju, mora biti to najširša skupna odločitev, najširša skupna odločitev celotne družbe. Družbe, ki je odgovorna do starajoče se populacije; in smo seveda ena najstarejših družb in moramo najti način. Očitek je bil, da je v četrti v četrti točki 48. člena demografski sklad. Resnično smo se nadejali v času, ko je ta zakon bil pripravljan, da se je vložil v ta visoki zbor, resnično smo bili prepričani, da bo ta demografski sklad zaživel. In imamo seveda še mnogo drugih virov, za katere se moramo odločiti, ker le v primeru, če je neka pravica financirana iz različnih virov, je to stabilen sistem. sistem. Ne bi bila predolga, ker priložnosti bo dovolj. Jaz upam, da bo ta visoki zbor dal podporo, da gre ta zakon v nadaljnjo proceduro in bo veliko priložnosti, da se poglobljeno pogovarjamo in da konstruktivno s poslušanjem in s sprejemanjem predlogov vseh, ki bodo podali konstruktivne predloge, naredimo dober zakon, ki ga slovenska družba potrebuje. Hvala.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 Ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot zadnja. Prosim za prijavo.

Imamo dva prijavljena. Vsak dobi po 5 minut. Mag. Andrej Rajh, imate besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Zakon o dolgotrajni oskrbi nedvomno potrebujemo. In težave, ki se in ki so posledice dolgožive družbe, je preprosto treba začeti reševati, saj je situacija ljudi, ki skrbijo za onemogle svojce, resnično težka; in zato mi v stranki SAB podpiramo vse napore, ki gredo v smer, da se ta težava, ki je akutna, reši. Imamo pa zelo velike pomisleke pri tem zakonu in tudi pričakujemo, da bodo v nadaljnjih fazah naslovljeni, da se jasno definira košarica pravic in da se tudi jasno definira, kako bomo te zadeve plačali. Ker če govorimo o stroških leta 2025 – o 700 milijonih evrov, če imamo nedefinirane prihodke, potem govorimo o enakem

povezane tri zadeve, torej povečanje izdatkov za pokojnine, povečanje stroškov za zdravstveno varstvo in vpeljava zadev za dolgotrajno oskrbo, bo seveda treba doseči jasen družbeni konsenz glede tega, kako bomo to financirali. Vemo, da zdravljenje postaja dražje s starostjo in razvojem novih zdravil. Vemo, da bo državni proračun moral dodatno prispevati za pokrivanje pokojninske vrzeli, če ne bomo dvignil prispevne stopnje ali pa povišali upokojitvene starosti za nastop pokojnine, tako kot je te dni opozoril OECD. In tu se pojavlja kot vprašanje še ta prispevek za dolgotrajno oskrbo. In tu moramo doseči družbeni dogovor in konsenz, in to konsenz med vsemi generacijami, torej konsenz tudi med aktivno generacijo, ki vplačuje v v te sisteme. Zavedati se moramo namreč, da imamo pretočen sistem, in zato mora biti ta sistem solidaren in pravičen, da ne bi povzročil konflikta med generacijami. In zato so naši pomisleki in opozorila še kako utemeljeni, da je treba govoriti s poštenimi in jasnimi ciframi, po drugi strani pa tudi zagotoviti kvalitetno in pod enakimi pogoji dostopno dolgotrajno nego vsem. Torej ne govorimo samo o dolgotrajni negi starejših ljudi, ampak tudi o dolgotrajni negi in oskrbi v vseh življenjskih situacijah. In to je zadeva, ki jo moramo nasloviti in ustrezno rešiti. In tudi od vlade pričakujemo tu ustrezen odgovor in pojasnila. In ker vlada najavlja davčne reforme, kjer po eni strani znižuje davčne prihodke, po drugi strani pa pa sprejema zakone, pri katerih ne zna pojasniti, kako jih bomo izvajali, seveda to odpira številna vprašanja. Jaz bi tu želel opozoriti, da še za letošnji proračun ni sprejet rebalans, pa bi moral biti, ker se vlada ker se vlada z odloki. Kot opozarja Fiskalni svet, so tu izpostavljena številna vprašanja o vzdržnosti javnih financ. Meni se ne zdi korektno, da se v bistvu pogovarjamo

In to še posebej na področju dolgotrajne oskrbe, zdravstvene nege, ko vemo, da kadri, strokovnjaki v obmejnih krajih, ki imajo možnost delati v Avstriji, grejo delat te zadeve v Avstrijo, mi nismo v stanju ali pa ker trenutna plačila niso dovolj atraktivna. In zato tu še enkrat apeliram, da se jasno definira košarica pravic, ki bo iz tega izhajala, in da je jasno, na kak način bomo te obveznosti plačali in financirali, še posebej v luči najavljenih davčnih razbremenitev proračuna. Ta Ta razkorak na eni strani, ko se večajo obveznosti, pravice, na drugi strani pa načrtno manjšajo prihodki, daje slutiti, da popotnica ni dobra. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Primož Siter. Izvolite. **PRIMOŽ SITER (PS Levica):** Hvala lepa. Dober večer! Spoštovani podpredsednik! Jaz mislim, da imamo mi kot družba dva ključna izziva pred sabo. Eno so podnebne spremembe, o katerih bomo govoril čez nekaj trenutkov v Državnem zboru, druga stvar pa je dejansko staranje družbe, vsaj v tem delu sveta. In nuja po tem, da se staranje družbe preko dolgotrajne oskrbe čim bolj kvalitetno naslovi, se vsaj v Sloveniji najbolj plastično prikaže ali pa se je v zadnjih 20 letih prikazovala v situaciji v domovih za starejše. Mislim, da imamo trenutno 12 tisoč ljudi, ki čaka na posteljo, 50 tisoč

ljudi, ki so v štartu podplačani za svoje težaško delo; in se razume, da imajo vse upravičene razloge, da bežijo bodisi v drug poklic bodisi v drugo državo opravljat isti poklic. In ključni problem ali pa razlog, zakaj do takšne situacije prihaja, je, ker smo kot družba in kot država, ker je pretekla politika reševanje tega problema gledala in dojemala skozi neko tržno logiko. Problem, ki ga izpostavljam v luči aktualnega zakonskega predloga, je, da s takšno logiko tudi nadaljuje. Vsaj Vsaj v tem mandatu, od leta 2018 do zdaj; tukaj morebiti odgovarjam poslancu Juretu Ferjanu, ki je opozicijo ustrelil z očitkom, da da nismo doslej dajali rešitev. Jaz sam sem bil prisoten v teh mnogih, nekaj desetih razpravah v Državnem zboru, ko smo secirali problematiko v domovih za starejše, problematiko na področju dolgotrajne oskrbe in prišli skupaj s poslanci do ugotovitve, da nekih res sistemskih rešitev niti ne potrebujemo, da rešimo in da zacelimo tiste najbolj aktualne odprte rane, kot so recimo kadrovski normativi pa tista zgodba z dvojnim zaračunavanjem za osnovne storitve, za striženje nohtov in tako naprej, vse te zgodbe. In vedno ko je na pladenj prišla pobuda, da te stvari uredimo, smo bili postavljeni pred stop znak opa, te stvari ni treba zdaj reševati, to stvar bo rešil prihajajoči zakon o dolgotrajni oskrbi. In zdaj zakon o dolgotrajni oskrbi imamo tukaj in vsakdo bi lahko zaklical – okej, končno, prišla je ta rešitev in vsi problemi, na katere smo opozarjal, so zdaj prišli na vrsto. Ampak kar ta zakon v bistvu ponuja, je naslednje: zopet nas postavi pred stop znak in reče – v bistvu ne,

je zdaj dobilo podaljšano življenjsko dobo za nek nedoločen čas, čakanje na nek drug zakon, ki bo poskrbel, da se bodo pa te stvari lahko v praksi tudi realizirale. tudi realizirale. V Levici smo do tega zakona, kot sem že uvodoma v stališču poslanske skupine pojasnil, vsebinsko precej kritični. Najprej na točki, ki je tudi v razpravi poslank in poslancev največkrat prišla na dan; nejasno financiranje oziroma kazanje s prstom na nekoga drugega, na nekoga, ki bo prišel za to vlado in uredil ali pa pogruntal, kako se bo tako obsežen projekt, kot je dolgotrajna oskrba, v starajoči se družbi financiral; potem pa sistemsko, kako naj bi do tega nekega financiranja prišlo, so pa vsi vzvodi urejeni na način, da se preusmeri potem v zasebne žepe. Vmes pa upokojenci čakajo, kader gara in životari, beži v Avstrijo in ne vem kaj; kolegica iz SDS bi pa zadevo reševala s prostovoljci. V Poslanski skupini Levica, če je že zadnja beseda moja, povzamem stališče, tega zakona in tovrstnih poskusov ne bomo podprli. Hvala lepa. lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora zbora odločali v torek, 26. oktobra 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Dejanom Židanom. V zvezi s tem predlogom resolucije je skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno Za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Dejanu Židanu. Izvolite. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana državna sekretarka, vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Vem, da se mogoče sprašujete, zakaj smo štiri poslanke skupine, to smo Socialni demokrati, Lista Marjana Šarca, stranka Levica in Stranka Alenke Bratušek, sploh zahtevali razpravo, pa čeprav je pristojni odbor v bistvu že glasoval proti oziroma ni zbral dovolj glasov za to resolucijo. Pa je odgovor enostaven. Ta državni zbor lahko zanika ali pa tudi ne, da živimo znotraj okoljske in podnebne krize. Karkoli sklene ta državni zbor, mi bomo živeli in mi živimo znotraj okoljske in podnebne krize. In zato je pomembno, da to prepoznamo in tudi sprejmemo kot prepoznanje tega državnega zbora v tej sestavi. Verjetno bomo poslanke in poslanci poskusili pred volitvami še enkrat ali pa tudi ne. Če ne prej, pa bomo uspeli v naslednji sestavi, ker verjamem, da bomo stranke, ki ne zanikamo okoljskih in podnebnih problemov, imele v naslednjem zboru krepko večino. Pri razglasitvi in priznanju okoljske in podnebne krize gre seveda v parlamentih za neke vrste deklaracijo, ki pa daje ton naslednjim ukrepom. To je tudi razlog, zakaj je podobno resolucijo sprejel Evropski parlament. In ko se borimo za to, da v Sloveniji prepoznamo okoljsko in podnebno krizo, doživimo vsaj dva kontra argumenta. Prvi kontra argument je smešen – da gre za še eno levičarsko zaroto. Pa prosim vas. Okoljsko in podnebno krizo je razglasil tudi Vatikan. Ali ste prepričani, da gre tukaj za socialistično enklavo?! Jaz sem skorajda prepričan, da ne gre. Drugi zanimiv argument pa je, da ponovno moramo biti nekje prvi in naši družbi, našemu gospodarstvu dati neke dodatne zahteve ali, do domače, narediti dodatne stroške. Ampak tudi ta argument ne vzdrži. Ta argument pa ne vzdrži zato, ker niti približno ne moremo biti prvi. Prve so se odzvale države, ki živijo v podobnem podnebnem pasu kot Slovenija, tj. sredozemske, ker tukaj bodo posledice in so že posledice najhujše. In je treba ukrepati bolj kot drugod. Kot zanimivost vam povem, tovrstno priznanje so dosegli recimo sosedje Avstrijci, vse politične stranke, razen skrajnih svobodnjakov. Tovrstno priznanje, da živijo v času okoljske in podnebne krize, so zmogli v Italiji, so zmogli v Franciji, Španiji, na Portugalskem. Zakaj te države omenjam? Ker te države živijo v podobnih razmerah kot Slovenija in sem povsem prepričan, da so tudi v teh državah prebrali zadnje poročilo skupine strokovnjakov, ki dela za Združene narode, da na žalost imajo slabo informacijo. In ta slaba informacija je, da je kriza večja, kakor so mislili, in tisto, kar so upali, da se ne bo zgodilo leta 2050, se bo zgodilo že leta 2030. Najbolj pa je zanimivo to, prisluhnite, da bomo prizadeti v Sloveniji skoraj dvakrat bolj, kot je povprečje na svetu. In zato, spoštovane poslanke in poslanci, danes razpravljamo o razglasitvi okoljske in podnebne krize, seveda z namenom, da preverimo, ali bomo ali bomo prišli pred volitvami še enkrat. Pa me zanima, ali boste stranke, ki boste šle na volitve, upale iti na volitve kot zanikovalci okoljske in podnebne krize. V sami resoluciji imamo štiri cilje. Prvi cilj je splošen in sprejet, govori o razogljičenju družbe do leta 2050. Drugi cilj več ni čisto jasen v Sloveniji. Na ravni Evropske unije smo se zavezali za neke cilje do leta 2030, pa bi jih v Sloveniji kar naprej radi zanikali. Tretji cilj, spoštovane in spoštovani, govori o energetski revščini, ki trka na vrata že včeraj, ne komaj jutri. In naslednji cilj, spoštovane in spoštovani, govori o naši pravici, zlasti pa dolžnosti, da skrbimo za ostale habitate. Mi smo odgovorni, kaj se bo dogajalo z rastlinskimi vrstami, mi smo odgovorni, kaj se bo dogajalo z živalskimi vrstami. Zato bomo podpisniki te resolucije vztrajali tudi naprej. Hvala vam. Hvala lepa. Predlog resolucije je na 32. seji 6. oktobra 2021 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel poglavij predloga resolucije, je bila obravnava predloga resolucije na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Mateji Udovč. Izvolite.

Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 32. seji 6. oktobra 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. Dopolnilno obrazložitev k predlogu resolucije je v imenu predlagatelja podal poslanec mag. Dejan Židan. Izpostavil je, da so podnebne spremembe dejstvo in da se dogajajo celo hitreje, kot se je predvidevalo še nedolgo nazaj. Nove napovedi namreč kažejo pomembno poslabšanje stanja na področju segrevanja ozračja že do leta 2030. Pri tem naj bi bilo ravno območje vzhodne in južne Evrope, kamor spada tudi Slovenija, eno izmed tistih, ki naj bi bilo najbolj izrazito izpostavljeno segrevanju ozračja. Ob zavedanju tega dejstva so nekatere države sredozemskega pasu že razglasile podnebno in okoljsko krizo. Poudaril je, da bo segrevanje ozračja najbolj prizadelo bolnike in starejše, ki bodo postali bolj ogroženi zaradi vedno večjega števila temperaturnih šokov. Podnebne spremembe bodo imele negativne posledice tudi za številne gospodarske panoge, še posebej težko pa se bo nanje prilagodilo kmetijstvo, saj vseh kmetijskih površin niti slučajno ne bo možno namakati, ker za to ni tehnologije niti ne bo dovolj vodnih virov. Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, državni sekretar Robert Rožanc pa je poudaril, da vlada predloga resolucije ne podpira, saj meni, da ugotovitve ukrepov in priporočila v predlogu resolucije naslavljata zlasti dva že sprejeta dokumenta, in sicer Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 ter Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030. V teh dokumentih je že zastavljen pomemben cilj podnebne nevtralnosti, ki Slovenijo v letu 2050 vidi kot družbo, prilagojeno in odporno na podnebne spremembe, s temeljem trajnostnega razvoja ter pravično porazdeljenimi stroški in koristmi prehoda, zastavljene pa so tudi usmeritve k doseganju svetovnih ciljev trajnostnega razvoja, kot so opredeljeni z Agendo 2030. Predlog resolucije je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki predlog resolucije podpira. Po mnenju komisije je vsak poskus, ki lahko pripomore k hitrejšemu odzivanju države na podnebne spremembe, dobrodošel. V razpravi so razpravljavci iz vrst predlagatelja izrazili podporo predlogu resolucije. Opozorili so, da je znanstveno dokazano, da bodo ekstremni vremenski pojavi vse pogostejši, podnebne spremembe pa vse hitrejše in izrazitejše. Pri tem je posebno zaskrbljujoče, da se bo na območju Slovenije povprečna temperatura do leta 2050 dvignila za 3 do 4 stopinje, če ne bo ustreznega ukrepanja. Izpostavili so, da je predlog resolucije deklarativne narave in nima neposrednega pravnega učinka, daje pa politično usmeritev države pri sprejemanju ukrepov za obvladovanje podnebnih sprememb in soočanje z njimi ter ter sledi podnebnim splošnim in deklarativnim dokumentom Evropskega parlamenta in večjega števila evropskih držav, ki so okoljsko in podnebno krizo že razglasile. Poslanec SDS Ljubo Žnidar pa je izpostavil, da je dejstvo, da se soočamo s podnebno in okoljsko krizo, v zvezi s katero bo morala tudi Slovenija sprejemati ukrepe za nadaljnji obstoj življenja na planetu. Je pa opozoril, da imamo v Sloveniji že sedaj na marsikaterem področju zakonodajo, ki je zelo omejevalna in restriktivna ter ljudem posledično pogosto povzroča težave. Kot primer je izpostavil, da ima Slovenija glede na svojo površino največje območje pod Naturo 2000, kjer morajo ljudje živeti s številnimi okoljevarstvenimi omejitvami, ki pogosto preprečujejo tudi na primer okolju sprejemljiv razvoj gospodarskega potenciala na področju turizma. Opozoril je, da bo v bodoče pri sprejemanju ukrepov v boju proti podnebnim spremembam treba biti pozoren tudi na to problematiko in najti ustrezne kompromise, ki bodo vključevali tako ustrezno upoštevanje okoljevarstvenih standardov, hkrati pa bodo omogočali nadaljnji gospodarski razvoj. Po razpravi je odbor glasoval o vseh poglavjih predloga resolucije skupaj in jih ni sprejel. Zato je na podlagi razlage Komisije za poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 61. člena Poslovnika Državnega zbora z dne 9. 12. 2009 obravnava predloga resolucije na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. Hvala vam. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade. Besedo ima dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvolite. hvala za besedo. čez pol ure Pre-COP26, kjer bomo razpravljali o zavezah ne samo Evropske unije, ampak tudi ostalih držav

sprejeli stališče, da resolucija v vsebini ni neustrezna, ampak jo pokrivata že dva dokumenta, in sicer, prvič, najnovejši dokument, ki je

celovitem nacionalnem programu, ki ga bomo morali zdaj tudi obnoviti. V okviru tega COP26 se pripravlja tudi Fit for 55, kjer se bodo določeni ukrepi, ki so že navedeni tako v podnebni strategiji, ki je bila sprejeta letos, kot tudi v NEPN, bolj konkretizirali in se jim bo tudi določil konkretni rok. Te cilje, sklepe sklepe in ukrepe, ki jih navaja ta predlog resolucije za proglasitev podnebne krize, imamo povzete, tako kot sem že poudarila, v podnebni strategiji, ki je bila sprejeta. Bodo pa podrobno definirani tudi v teh posameznih ukrepih, ki jih usklajujemo na nivoju naprej Evropske unije, kjer – moram povedati – ni enotnega stališča. Danes imamo pa konkretno tudi z ostalimi državami, ki največ prispevajo k podnebnim spremembam. Vsekakor bi pa še enkrat poudarila, ker naša prednost v Sloveniji je ta, da imamo zaenkrat še vedno

države. S tega vidika pri nas te resolucije, ki je podvajanje nečesa, kar je bilo že sprejeto, ne podpiramo. Hvala za besedo. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek in mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državna sekretarka, predlagatelji, kolegice poslanke in poslanci! Spremembe podnebja, kot smo jim priča, so neprizanesljive. Za časa našega življenja jih ne glede na sprejete in izvedene ukrepe ne moremo več zaustaviti, lahko pa se jim prilagodimo. Ukrepi, ki jih bomo z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov kot družba izvedli danes, bodo imeli učinek šele čez desetletja. Poročilo in ugotovitve medvladnega panela za podnebne spremembe pri Organizaciji združenih narodov iz letošnjega avgusta so zelo zaskrbljujoči. Poročilo med drugim ugotavlja, da ni dela na zemlji, ki se ne bi segreval. Ugotavlja, da se kopno segreva dvakrat hitreje od morja, ugotavljajo, da bo že do leta 2030 presežena meja dviga globalne temperature 1,5 stopinje Celzija; in to ne glede na ukrepe, katere bomo izvedli. Za Slovenijo poročilo ugotavlja katastrofalne posledice: dvig povprečne gladine morja za en meter, dvig povprečne temperature poleti za 3 do 4 stopinje Celzija, intenziviranje ekstremnih vremenskih dogodkov, suš, poplav, zmrzali, spremembo vegetacije, dvig gozdne meje, skrajšanje trajanja snežne odeje za vsaj 30 dni, nastop stoletnih pretokov vodotokov vsako leto. Tudi zato smo imeli v Državnem zboru na pobudo naše poslanske skupine tematsko sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer smo obravnavali zaskrbljujoče ugotovitve Mednarodnega panela za podnebne spremembe pri Organizaciji združenih narodov in sprejeli dva sklepa, ki sta Vladi naložila, da po sprejetju evropskega svežnja Fit for 55 sprejme v roku 60 dni zakonodajni paket za zmanjšanje in blaženje podnebnih sprememb, in sicer na področju prometa, obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, ter zagotovi polno izvajanje NEPN. Danes ponovno, že tretjič, obravnavamo Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, saj se okoljske razmere vidno slabšajo. Tudi poročilo Mednarodnega panela jasno pove, da je za segrevanje ozračja odgovorna človeška aktivnost. V Poslanski skupini SAB podpiramo vsak poskus, ki doprinese k ukrepanju države za ambicioznejše ukrepe v izogib naravnim nesrečam. Učinke podnebnih sprememb lahko zaznamo v rekordno toplih letih, vse pogostejših vročinskih valovih, sušah, poplavah in neurjih. Predolgo smo ignorirali opozorila narave, sedaj je skrajni čas, čas za oblikovanje ciljev za doseganje podnebne odpornosti. Ob 5. obletnici podpisa pariškega sporazuma je generalni sekretar Združenih narodov pozval svetovne voditelje, naj v svojih državah razglasijo izredne podnebne spremembe, vse dokler ne bo dosežena ogljična nevtralnost. Ravno ta poziv pa je razlog, da smo se v opoziciji odločili Državnemu zboru predložiti omenjeno resolucijo. Do danes so številne evropske države, med njimi Avstrija, Italija, Španija, Portugalska, Malta, Vatikan, okoljsko in podnebno krizo že razglasile, pri nas pa je bila predlagana resolucija že drugič zavrnjena. Za resolucijo Državni zbor ugotavlja, da je Slovenija zaradi segrevanja ozračja, vpliva podnebnih sprememb na okolje, stanje biodiverzitete, zmanjšanja naravnih virov, poslabšanja življenjskih razmer ter presežnih zmogljivosti zemlje za samoobnavljanje in samoočiščenje v stanju podnebne in okoljske krize. Resolucija je tako politično sporočilo, sporočilna nota vsem državljanom, civilni družbi in gospodarstvu, da se je treba soočiti z ukrepi za preprečevanje in omilitev podnebnih sprememb, saj jih zaustaviti žal ne moremo več. Ukrepi, zajeti v resoluciji, so povezani z razogljičenjem številnih sektorjev – energetike, kmetijstva, gozdarstva, transporta, gospodarstva. Usmerjeni so k usmeritvam učinkovite in trajnostne rabe energije. V Poslanski skupini SAB se podnebne krize – ali raje podnebne katastrofe – dobro zavedamo. Prav na pobudo SAB je Državni zbor soglasno podprl pobudo, s katero se vsi upokojenci, invalidi, vojni veterani in starejši od 65 let v medkrajevnem javnem potniškem prometu vozijo brezplačno; in tako postavili pomembne temelje za razogljičenje prometa, ki prispeva kar polovico izpustov vseh toplogrednih plinov. Včeraj pa je bil na pobudo SAB tudi v drugem branju soglasno potrjen zakon, s katerim se prepoveduje dajanje na trg nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo, in sicer tiste, ki jih praviloma po kratkotrajni uporabi takoj zavržemo. Tako varujemo naše reke, jezera, morja in tudi ustavno pravico do zdrave, čiste pitne vode. V SAB bomo tudi v prihodnje aktivno delovali za boljši jutri našim zanamcem. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. **JURIJ

Podnebne spremembe so dejstvo, kot je tudi dejstvo, da prinašajo vse bolj ekstremne dogodke, ki so predvsem v zadnjih letih postali vse pogostejši. Govorimo o katastrofalnih poplavah, sušah, pozebah in toči, če ne štejem le nekatere. Podnebne spremembe so tukaj in zdaj ter imajo vse večji vpliv na naš vsakdan. Ukrepati moramo takoj. Pri tem se zavedamo, da ukrepi in investicije zoper podnebne spremembe stanejo, a so ti stroški bistveno nižji od stroškov sanacije škod, izgubljenih življenj, materialne in druge škode, ki jih predstavljajo posledice podnebnih sprememb. Dober primer so nedavne poplave v Nemčiji.

kar pomeni, da ukrepov ne moremo več prelagati, ampak jih moramo čim prej udejanjiti v praksi. Za zaustavitev prekomernega segrevanja ozračja tako ne bodo več dovolj deklarativni ukrepi, temveč morajo biti konkretni, ambiciozni in odločni ukrepi v več sektorjih. Predlog resolucije smo v roku zadnjega leta imeli že večkrat na poslanskih klopeh. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo prepričani, da je tak dokument nujno potreben, in obžalujemo, da večina poslancev na matičnem delovnem telesu ni zmogla toliko razmisleka in toliko poguma, da bi dokument podprla. Nepovezani poslanci menimo, da je vsak poskus, ki lahko pripomore k hitrejšemu odzivanju države na podnebne spremembe, dobrodošel. Mogoče sama vsebina resolucije zaradi njene deklarativne narave niti ne prenaša želenih učinkov, vendar s svojo simbolno sporočilnostjo o obstoju izrednih podnebnih razmer predstavlja dobro izhodišče za določene sektorske politike in oblikovanje ambicioznejših ciljev za doseganje podnebne odpornosti v prihodnje. Nepovezani poslanci smo sicer predlagali, da se v dokumentu kot eden od podnebnih ciljev naše države določi tudi ta, da bi Republika Slovenija do leta 2025 sprejela in začela izvajati konkretne ukrepe za blaženje posledic podnebnih sprememb, recimo za zaščito in zmanjševanje posledic vse pogostejših ekstremnih pojavov kot posledic podnebnih sprememb na področju kmetijstva, gozdarstva, vodotokov, vodnih virov, infrastrukture in zaščite obale pred plimnimi valovi; ter na vseh drugih področjih, ki bi jih lahko takšni pojavi prizadeli. Resolucijo smo želeli dopolniti tudi s priporočilom, da se Republika Slovenija aktivno vključuje v mednarodna pogajanja in dogajanja oziroma postane aktivna udeleženka multilateralnih pogovorov in dogovorov na ravni podnebnih sprememb z namenom vzpostavljanja dialoga in iskanja rešitev, tudi za umirjanje notranjih in mednarodnih konfliktov, ki so posledica podnebnih sprememb, na primer spori zaradi vode, upravljanje ribolovnih virov, zemlje in tako dalje. Poleg tega smo v resoluciji želeli nameniti poudarek temu, da je najbolj učinkovita zaščita pred okoljskimi migracijami, poudarjam okoljskimi migracijami, oziroma iskanjem novega življenjskega prostora za prizadete ljudi preprečevanje ali blaženje posledic podnebnih sprememb v državah, ki so zaradi njih bolj prizadete ali ki nimajo zadostnih resursov za boj proti njim. Zagovarjamo tudi stališče, da je poleg sprejetja resolucije treba sprejeti tudi zakon o podnebni politiki v Sloveniji, ki ga je prejšnji minister za okolje in prostor že pripravil, o njem je bila opravljena tudi javna razprava. Žal pa je predlog zakona zaradi odstopa vlade obtičal v medresorskem usklajevanju. usklajevanju. Ker je ta predlog zakona že prehodil dolgo pot, nepovezani poslanci pozivamo ministra za okolje, da njegovo pot pelje naprej in ga čim prej pošlje v obravnavo in sprejetje v Državni zbor. V naši poslanski skupini se s sporočilom, ki izhaja iz predloga resolucije, povsem strinjamo. In tisti, ki se s tem poročilom ne strinja, je verjetno gluh in slep za razmere, ki so posledica podnebnih sprememb. Prav tako je gluh in slep za to, da si prizna, da smo vsi enako odgovorni za naš planet. Za zaključek želim poudariti, da podnebne spremembe niso ne leve ne desne. Želimo si, da bi nam resolucija, ki mora biti vsebinsko in strokovno usklajena, z drugimi dokumenti predstavljala kompas, na podlagi katerega bomo lahko skupaj ukrepali. Navsezadnje pa se moramo zavedati še ene stvari. Bolj kot razglasitev podnebne krize so pomembna naša dejanja in konkretni koraki. Kot prvi konkretni korak vladi predlagam, da se v skladu z Resolucijo o Dolgoročno podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 čim prej ustanovi neodvisni znanstveno-strokovni svet, ki bo v podporo vladi pri sprejemanju in oblikovanju podnebne politike. Apeliram na vse deležnike in odločevalce, da čim prej dosežemo politični in družbeni konsenz o potrebnih ukrepih na področju podnebnih sprememb. Pri tem pa je ključnega pomena, da vsakokratna izvršilna in zakonodajna veja oblasti dosežeta dogovor in da ta dogovor tudi uresničita;

Evropski parlament je 28. januarja 2019 razglasil podnebne izredne razmere. Ob obravnavi dveh resolucij je Evropski parlament določil obveznost Evropske komisije, da zastavi načrt ukrepanja v skladu z zavezo o omejitvi globalnega segrevanja na manj kot 1,5 stopinje Celzija. Tako bo Evropska unija do leta 2030 morala zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 55 %, do leta 2050 pa postati tudi ogljično nevtralna. V predlagateljevi obrazložitvi predloga resolucije je med drugim opredeljen namen te resolucije, tako da s predlagano resolucijo Državni zbor razglasi izredne podnebne in okoljske razmere v Republiki Sloveniji, določa podnebne cilje države, ukrepe in organiziranje zoper izredne podnebne in okoljske razmere. Predlog resolucije je po predlagateljevem mnenju deklarativne narave in nima neposrednega pravnega učinka. Daje pa politično usmeritev države pri sprejemanju ukrepov za obvladovanje podnebnih sprememb ter sledi podnebnim splošnim in deklarativnim dokumentom Evropskega parlamenta in številnih evropskih držav, ki so razglasile okoljsko podnebno krizo. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da je tematika, ki jo obravnava predlog resolucije, zelo obsežna in zahtevna, da bi se jo reševalo na takšen način. Menimo, da je predlog resolucije sicer dobronameren, vendar pa ne nakazuje nikakršnih tehničnih rešitev oziroma konkretnih usmeritev glede soočanja s podnebnimi in okoljskimi izzivi. Zavedati pa se moramo, da se nam glede na številne obstoječe in veljavne dokumente s tega področja kot tudi glede na to, da vlada pripravlja dolgoročno podnebno strategijo, ne zdi potrebno na tem področju spreminjati še vrste novih dokumentov. Po našem mnenju bi bilo bolj smiselno delati tudi na tem, da se spremeni miselnost ljudi glede skrbi za okolje. Hkrati pa se moramo zavedati, da se pri nadomestitvi fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije oziroma prehodu v brezogljično družbo odpirajo tudi vprašanja in dileme na številnih področjih, kot sta na primer samooskrba z električno energijo in promet. Hvala.

Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav! Ena izmed značilnosti podnebja je, da se stalno spreminja. Problem, ki ga imamo danes, je, da je hitrost spreminjanja podnebja v zadnjem stoletju eksplodirala. Naša Zemlja temu enostavno ni več kos. V Poslanski skupni LMŠ na to opozarjamo že dolgo časa. Opozorilnih znakov, ki nam jih narava v zadnjem času pogosto kaže, ne bi smeli preslišati oziroma spregledati. Danes imamo vnovič pred seboj Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji. Pa ne zato, ker bi opozicija želela nagajati koaliciji, ampak zato, ker je naša skrb za okolje iskrena in resna. Najverjetneje ne gre posebej poudarjati, da je resolucija akt, s katerim Državni zbor ocenjuje stanje določenega družbenega področja, ocenjuje politiko za urejanje tega področja v prihodnje in sprejme neko nacionalno strategijo za vnaprej. Prav iz tega razloga, ker gre torej za nek načelni akt, nam je toliko bolj nerazumljivo, da koalicija nasprotuje sprejetju takšnega akta. Žal je tudi tokrat ostalo le pri naših željah, čeprav danes res ni več nobenega dvoma o tem, da podnebna kriza v svetu je, da podnebne spremembe obstajajo in da spreminjajo naš planet. Razumno in odgovorno bi bilo, da bi si tudi Slovenija priznala obstoj okoljske krize, določila smernice za prihodnjo okoljevarstveno politiko in se na ta način odgovorno odzvala na podnebne spremembe. Žal ta vlada in koalicijska manjšina v Državnem zboru nimata posluha za probleme in izzive okoljevarstvene politike, omenjene resolucije namreč vnovič nista podprli. Ne bomo ugibali, zakaj so se tako odločili, je pa to zelo slabo za vse naše državljane. Nenazadnje tudi strokovna javnost v en glas opozarja, da bi bilo takšno resolucijo smernicami za okoljsko politiko in usmeritvami za spopadanje s podnebnimi spremembami vendarle treba sprejeti. Ponovno ugotavljamo v Poslanski skupini LMŠ, da smo zamudili priložnost, in upamo, da vendarle takrat, ko bodo tudi ostali spoznali,

Podpredsednik, hvala. Vsem en lep dober večer! V Poslanski skupini Socialni demokratov smo skupaj z ostalimi sopodpisniki ponovno v zakonodajni proces vložili Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, saj menimo, da resolucija, ki je prišla izpod peres Vlade, ne naslavlja ključnih vprašanj in izzivov, ki so pred vsemi nami. Žal je resolucija pot končala že na matičnem delovnem telesu, čeprav je vsebina kvalitetno pripravljena, saj so nam jo pomagali oblikovati različni predstavniki okoljevarstva in stroke, ki opozarjajo na problem spreminjajočega se podnebja tako v Sloveniji kot v svetu. Za ponovno vložitev dokumenta smo se odločili, ker si želimo, da je Slovenija v družbi razvitih demokratičnih držav, ki so že sprejele podobne resolucije in svoje politike usmerile v smer, ki so okolju in naravi prijazne. Nenazadnje je podobno resolucijo sprejel tudi Evropski parlament in s tem dal zgled ostalim članicam Evropske unije. Trenutna vladajoča desna koalicija je nedavno izglasovala in potrdila Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, 2050, ki pa, kot že rečeno, ne zasleduje ciljev in ne predlaga rešitev, ki bi celovito naslovile vprašanja in probleme podnebne in okoljske krize. Okoljske in podnebne spremembe se dogajajo vsak dan, iz dneva v dan pa se stanje na področju podnebnih sprememb drastično poslabšuje. Vprašanje, kako bomo reševali nastalo krizo, nima politične barve, spremembe in krize se dogajajo vsem in prav je, da se problema lotimo reševati skupaj. Resolucija je v svoji vsebini naslovila teme nizkoogljičnega in brezogljičnega gospodarstva, odpiranja zelenih delovnih mest, ohranitve rastlinskih in živalskih vrst, podaljševanje življenjskega cikla izdelkov, pospeševanja ozelenjevanja ter pogozdovanja ter podpore lokalnih preskrbnim in prehranskim verigam. Vladajoča desna koalicija na odboru žal ni podprla ideje, da Slovenija na podlagi resolucije, ki smo jo predlagali, poveča trajnostno mobilnost, da vzpostavi učinkovito mrežo javnega potniškega prometa, ter ideje o občutnem zmanjševanju prometa na primestnih in mestnih vpadnicah ter prometnicah. Vse to, kar smo Socialni demokrati skupaj z ostalimi sopodpisniki zapisali v predlagano resolucijo, je po mnenju predstavnikov desne koalicije zapisano že v Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, a – kot že rečeno – ta dokument ne naslavlja vseh težav in ne rešuje zatečenih stanj. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila Nataša Sukič. Izvolite. **NATAŠA Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Resolucijo o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer oziroma resolucijo o podnebni in okoljski krizi bi morali sprejeti že zdavnaj, kajti kriza je že tu. Kaj drugega so nedavni požari v Amazoniji ali to, da je nedavno bil v ognju ali pod vodo dobršen del Evrope, če ne resni znanilci bližajočega se podnebnega zloma, znanilci dejstva, da živimo v času globalne podnebne in okoljske krize, kot je še ni bilo. Pariški podnebni sporazum, katerega glavni cilj je omejiti dvig globalnega segrevanja na manj kot 2 stopnji Celzija v primerjavi s predindustrijskim časom, je podpisalo 190 držav. Evropska unija in z njo tudi mi smo se zavezali k ogljični nevtralnosti do leta 2050, a pri tem bodo ključni ukrepi, ki jih bomo sprovedli do leta 2030. V Levici ves čas opozarjamo, da če do leta 2030 radikalno ne zmanjšamo izpustov toplogrednih plinov, bodo učinki povratnih zank postali neobvladljivi in zgodil se bo podnebni zlom, z njim pa tudi globalna nestabilnost, ekonomski kolaps in migracijska kriza neslutenih razsežnosti. Časa praktično nimamo več. Med cilji resolucije bi še posebej izpostavila dva, in sicer drugega, s katerim bi Republika Slovenija z ukrepi v vseh sektorjih dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer do leta 2030 za vsaj 55 % glede na leto 1990, in bi najkasneje do leta 2050 dosegla ogljično nevtralnost. Pa še četrtega, s katerim se kot država zavezujemo k ukrepanju za izhod iz izrednih podnebnih in okoljskih razmer – in to je zdaj zelo pomembno – na socialno pravičen način, v skladu z načeli podnebne pravičnosti. Seveda so vsi cilji te resolucije pomembni, med drugim tudi cilj, ki govori o energetski revščini. In pravkar smo že priča priča podražitvi energentov, ki vodi v energetsko revščino. Ob koncu bi opozorila še na sledeče; samo sprejetje tovrstnih resolucij in zavez seveda ne pomeni nič, če ne bomo dejansko začeli ukrepati zdaj.

hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Z resolucijo o podnebni in okoljski krizi se razglasi, da je Republika Slovenija v stanju podnebne in okoljske krize, zaradi česar je treba prednostno izvesti ukrepe za preprečevanje in omilitev podnebnih sprememb ter prilagajanje na njene posledice. Predlog resolucije zasleduje štiri podnebne cilje, in sicer preprečiti globalno segrevanje preko 1,5 stopinje Celzija, v vseh sektorjih doseči zmanjšanje emisij toplogrednih plinov tako, da se do leta 2030 doseže zmanjšanje emisij vsaj za 55 % glede na leto 1990 in da se najkasneje do leta 2050 doseže ogljična nevtralnost, preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti raznovrstnosti in izvajanje ukrepov za izhod iz podnebno-okoljske krize na socialno pravičen način. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih ne dvomimo v dober namen predlagateljev resolucije, vendar pa smo prepričani, da vse ugotovitve, ukrepe in priporočila, ki izhajajo iz Predloga resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, naslavljata dva že sprejeta dokumenta, in sicer Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki jo je Državni zbor pred kratkim sprejel z veliko večino poslancev, in Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030, ki je bila v Državnem zboru sprejeta 5. marca 2020. Sprejeta Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 vsekakor sledi zavezam pariškega sporazuma ter je pripravljena skladno z okvirjem dolgoročne podnebne politike Slovenije in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Z navedeno resolucijo se je Slovenija zavezala podnebni nevtralnosti do leta 2050. Resolucija opredeljuje, da bomo do leta 2050 postali družba, ki je prilagojena in odporna na podnebne spremembe, s temelji trajnostnega razvoja ter pravično porazdeljenimi stroški, pri katerem se bodo upoštevale najranljivejše skupine. Resolucijo so zavezani uresničevati vsi vladni resorji. Do leta 2030 resolucija o podnebni strategiji povzema Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki bo leta 2030 posodobljen in bo sledil tudi evropskemu svežnju Pripravljeni na 55, ki ga Slovenija v času predsedovanja tudi koordinira. Trenutno se izvaja tudi Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030, v okviru katere smo zavezani tudi k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Aktualna Vlada Republike Slovenije se še kako dobro zaveda potencialnega negativnega vpliva podnebnih sprememb ter negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Prav zato se jim posveča in jih obravnava tako na ravni celotne vlade kot v okviru vseh pristojnih ministrstev in služb. Dober primer je Ministrstvo za infrastrukturo, kjer se vlaga veliko naporov za krepitev javnega potniškega prometa in posodabljanje železniške infrastrukture. Vizija Dolgoročne podnebne strategije je podnebno nevtralna in proti podnebnim spremembam odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja, ki bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri, ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj Nove Slovenije – krščanskih demokratov, ki mora zasledovati varovanje okolja in je z velikimi črkami zapisan v našem programu, je spoštljivo ravnanje z okoljem, rodovitno zemljo, pitno vodo in živalskim svetom ter raznolikostjo vrst. Varovanje okolja, živali, naravnih virov pa je naša skupna naloga, ki pa se jo mora najprej lotiti vsak posameznik. To je naša skupna odgovornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu resolucije. Besedo pa ima predlagatelj mag. Dejan Židan. Izvolite. Hvala, gospod podpredsednik. Sam sem seveda navdušen, ko poslušam, kako se vse politične stranke – mimogrede, tisti, ki ne veste, v tem parlamentu je 10 poslanskih skupin – zaklinjajo, da verjamejo v okoljsko in podnebno krizo. Samo vrag je seveda v dejanjih. Dejanje je pa tole, da pač to priznaš na način, da okoljsko in podnebno krizo razglasiš podobno kot Evropski parlament, Vatikan, Italija pa še marsikatera druga država. Mimogrede, celo generalni sekretar Združenih narodov večkrat poziva – Prosim vas, države, tiste, ki še niste, razglasite okoljsko in podnebno krizo, tako ravnajte in to stanje vzdržujte, dokler ne pridemo do brezogljične družbe. Tisto, kar pa je treba takoj povedati, in to zelo jasno, ta dokument seveda ni konkurenca vladni, če v narekovaju rečemo, podnebni resoluciji do leta 2050. Tisto je tak debel dokument z operativnimi ukrepi, ki pa ima nekaj hudih pomanjkljivosti. Prva pomanjkljivost je seveda, da podnebnih razmer ne vzame resno, ker če bi jih vzel resno, potem ne bi bila večina ukrepov tam nekje po letu 2040 in kasneje. Tisti dokument recimo celo blaži naše cilje do leta 2030, čeprav smo se na ravni Evropske unije dogovorili drugače. In da bo povsem jasno tistim, ki zadosti ne spremljajo razprav v tem parlamentu, vladni dokument je v osnovi energetski podtaknjenec. V vladnih dokumentih, ki so jih delale strokovne inštitucije, niti približno ni pisalo, da je treba sprejeti v nepristojni resoluciji na nepristojnem organu, da se je Slovenija odločila samo za jedrsko prihodnost. V vseh dosedanjih dokumentih je pisalo, da se moramo odločiti do leta, mislim, 2027 med dvema, tremi ali štirimi scenariji. In podtaknjen je bil v ta parlament dokument, je v osnovi energetski dokument, ne pa podnebni. Ker je ministrstvo na čelu z ministrom za okolje, ki ni energetik, on je minister za okolje, tako vsaj piše v funkciji, pač podtaknil temu državnemu zboru in žal je večina poslank in poslancev temu sledila, da bo v Sloveniji samo jedrska prihodnost. Pa jaz ne pravim, da mogoče ni to prava pot, vendar ves čas do sedaj smo trdili, da bodo trije, štirje scenariji in da bodo ljudje na referendumu lahko odločili. In ne potem govoriti, da je tisti dokument enak dokumentu, ki je krajši, o razglasitvi okoljske in podnebne krize. Naslednja zadeva. Danes je bilo že nekajkrat povedano, da je panel najbolj kompetentnih svetovnih strokovnjakov ugotovil, da so razmere pomembno slabše, kakor se je mislilo pred enim letom. V resnici so grozljive. Tisto, kar pa je treba bolj glasno povedati, najbolj na udaru bosta pa dve skupini prebivalcev, to izhaja namreč iz sporočila strokovnjakov. Prva skupina so bolni ljudje, so starejši ljudje, so ljudje, ki imajo kronične bolezni. Zakaj? Ker bo bistveno več temperaturnih šokov, kakor jih je v tem trenutku. Kaj pa to pomeni v praksi? V praksi, če pogledate statistiko smrtnosti v Sloveniji, v Evropi in drugod, kaj se dogaja, ko imamo temperaturne šoke, je tiste dni smrtnost neobičajno visoka, generalno celo višja kot takrat, ko imamo hudo stanje pri epidemiji covida-19. Torej klimatske spremembe neposredno ne ogrožajo samo zdravja, ampak ogrožajo življenje ljudi. In reči, mi tega ne bomo priznali, čeprav so to pomembne države naredile in so tudi pozivi generalnega sekretarja Združenih narodov, kaj kaj to pomeni v bistvu? Ali to pomeni, da ljudi ki so pod udarom, ne vzamemo resno? Druga populacija pa so kmetice in kmetje. Hitro spreminjanje pogojev za kmetovanje seveda v praksi pomeni hitro prilagajanje, to je naloga nove kmetijske politike, novega programa razvoja podeželja. Tisto, kar se pa skuša zamolčati, je pa, da se marsikdo enostavno ne bo mogel prilagoditi, ampak to ni obdobje do leta 2050, to je obdobje do leta 2030. Mi si moramo priznati, da smo v času okoljske in podnebne krize, in mi moramo pripraviti ustrezne programe vnaprej, da se bo tudi ta populacija, od katere je odvisna prehranska varnost... Tu kar naprej razlagate o vojaški varnosti, da bi za 700 milijonov bolj ali manj zastarelo orožje, ki je celo defektno, kupovali. Ampak verjemite mi, prehranska varnost je bistveno bolj pomembna. Mi pa tukaj, pa ko rečem – mi, ne mislim ta del parlamenta, težava pa je, kar vsi vemo, da če bi šli na plenarno zasedanje s sklepom, da se razglasi okoljska in podnebna kriza, jaz sem povsem prepričan, da bi nabrali dovolj glasov, jaz sem povsem prepričan. Ampak kaj se zgodi? Odbori Državnega zbora so sestavljeni tako, da ne odražajo stanja v parlamentu. Z okoljsko in podnebno resolucijo – za katero verjamem, da bi v tem državnem zboru, če bi se glasovalo, imela celo večina – mi ne moremo priti skozi odbor, ki je pristojen za okolje, ker je tam struktura porušena. In recimo koalicija, ki ima v resnici pomembno manj glasov kakor KUL plus nepovezani poslanci, ima na tistem odboru veliko večino. In to neustavno stanje blokira v Sloveniji razglasitev okoljske in podnebne krize. Tisto, kar bom povedal – saj če se bo še kdo oglasil, se bom z veseljem še odzval pa je, da nimamo pravice obupati, ker je okoljska in podnebna kriza največja nevarnost za kvaliteto življenja in tudi za preživetje ljudi, živali in rastlin; mi moramo vztrajati. Mi se moramo tudi v koaliciji KUL pa tudi z nepovezanimi poslanci dogovoriti, ali vložimo jutri ali mogoče novembra, decembra, januarja; ali da čakamo, da pride do sestave sestave parlamenta, ki ji ne bo nerodno priznati, da smo v času okoljske in podnebne krize. Ampak jaz vam povem, saj bomo na koncu uspeli, ampak tega obdobja, da moramo vlagati, vlagati in da druga stran zavrača,

Lep pozdrav vsem skupaj! Res je, v Sloveniji imamo podnebno in okoljsko krizo in na to nas v bistvu opozarjajo tudi spremembe, ki smo jim priča, pa nenazadnje tudi statistični podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. In če spremljamo, kako se spreminja globalna temperatura, kako se krajša število dni pod lediščem, kako se intenzivirajo vsakoletne suše, vsakoletne poplave, kako prihajajo k nam tujerodne vrste, potem vemo, da se stvari dogajajo. Ko pogledamo modelne raziskave, ki so narejene s ciljem, da vidimo, kakšna bo prihodnost, obeti niso prav nič dobri. Ne glede na to, kar bomo storili, bo meja dviga globalne temperature za 1,5 stopinje Celzija presežena že v naslednjih desetih letih in praktično ni nobenega koščka na svetu, ki se ne bi segreval. In vemo, da se vsi koščki sveta segrevajo različno. Na žalost se Slovenija segreva dvakrat hitreje kot povprečje sveta in dvakrat hitreje kot morja in oceani, ki se pa tudi zaradi globalnega segrevanja zakisujejo. In zaradi topljenja ledu na Arktiki tudi dviguje gladina morja. Slovensko primorje bo zelo ogroženo, saj se pričakuje, da bo gladina morske vode zrasla za en meter, torej govorimo o povprečni gladini, če potem gledamo še plimo in oseko, lahko smatramo, da bo ta gladina lahko dnevno tudi za dva metra višja od današnje. In posledice bodo katastrofalne. To, kar lahko danes storimo, je, da se začnemo na te podnebne spremembe prilagajati, saj bodo učinki prilagajanja vidni takoj, medtem ko bodo vplivi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov opaženi in zaznani šele čez desetletja. In to so zadeve, ki jih moramo narediti. V Sloveniji imamo seveda številne strukturne izzive, moramo zmanjšati emisije v prometu, tudi zato v stranki SAB zelo podpiramo razvoj javnega potniškega prometa in vse te zadeve, ki so s tem povezane, kot je na primer promocija med ranljivimi skupinami prebivalcev. Želimo, da se prazni vlaki napolnijo s potniki, in tudi to smo videli v letošnjem in lanskem poletju, ko so vlaki končno postali polni ljudmi, željni morja. Nenazadnje nas čaka tudi spremembe na področju energetike. Moramo najti dogovor, kako bomo zagotovili zanesljivo, varno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo; in zato moramo vložiti te napore, še posebej v sklopu zelene transformacije naše družbe, da bo ta prehod izvedljiv in seveda Tretji pomemben sektor je kmetijstvo, kjer prav tako moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, predvsem na področju živinoreje, govedoreje, in priti do neke bolj okolju prijazne standarde pridelave in predelave hrane. hrane. Četrti pomemben sektor je tudi sektor energetske učinkovitosti. Ves javni sektor mora biti zgled za to, kako se naj družba obnaša, torej zmanjšati nepotrebna potovanja, potovanja z letali, podpirati javni prevoz, podpirati prevoz in pogon na obnovljive vire energije. In to so izzivi, ki jih moramo narediti. Ta resolucija nam bo k temu pripomogla v tem smislu, da nas bo ozavestila o problemih, ki so, ki se že dogajajo in ki se jim preprosto ne moremo umakniti. Še enkrat ponavljam, ta transformacija, ki je pred nami, ki jo moramo narediti,

Hvala lepa. Jaz bi se kar pridružila svojemu kolegu tam, kjer je on zaključil. Mislim, da je vsaka priložnost, ko opozarjamo na različnih nivojih, mi tukaj v Državnem zboru na tem nivoju, vlada na svojem, nevladne organizacije na svojem področju, učitelji in profesorji na svojem, znanstveniki na svojem, skratka, vsak trenutek, da opozarjamo, kako resna je situacija v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami v Sloveniji in svetu, vsak trenutek je zelo pomemben. mi v stranki SAB absolutno tudi podpiramo in smo tudi sopodpisali Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, kajti prav zaradi ozaveščanja ljudi se nam zdi ključno, da se tudi najširše množice, celotna splošna javnost informira in osvesti o tem, kako pomembno je, da v tem trenutku naredimo vse, kar je mogoče, da ne bo prišlo do zelo negativnih posledic. In kot vidimo, posledice na tem področju niso nekaj, kar bi se dogajalo, tako kot se je v preteklosti skozi stoletja, zdaj se o velikih spremembah na področju okolja pogovarjamo v okviru nekaj desetletij ali pa celo let. In glavni razlog za predložitev predloga resolucije je bil poziv generalnega sekretarja Združenih narodov Guterresa ob 5. obletnici podpisa pariškega sporazuma, ko je svetovne voditelje pozval, naj v svojih državah razglasijo izredne podnebne razmere, vse dokler ne bo dosežena ogljična nevtralnost. Gre za to, da s takim pozivom na najvišji ravni deklariramo obsežnost problema in s tem nekako, vsaj taka je želja, pritisnemo na vse, ki lahko kakorkoli vplivajo na to, da svoje delovanje prilagodijo. Če sem prej govorila o tem, da je treba osvestiti celotno javnost in tudi posamezne javnosti, so pa seveda tudi zelo pomembne javnosti, ki lahko vplivajo na to, da se stvari spremenijo. Ne govorim samo o znanstvenikih, morda možnih izumih ali pa spoznanjih, ki bi lahko te posledice upočasnili ali kaj rešili, govorim zlasti o tem, da bi moral vsak posameznik, vsak posamezni podjetnik, vsak posamezni državljan, vsak posamezni direktor razmišljati, kaj lahko on v okviru svojega delovanja naredi

dokumentarnih oddaj, tudi raznih filmov o tej problematiki. Moram reči, da vsakič, ko to spremljam, včasih spremljam to skupaj s svojimi otroki, me preveva groza, kam smo spravili ta planet in kako blizu smo pravzaprav temu, da pridemo do točke brez povratka. In kot opozarjajo strokovnjaki, ne mi politiki, strokovnjaki, je ta točka lahko bistveno bližje, kot vsi skupaj mislimo. Zadnjič sem si spet ogledala enega od dokumentarcev, ta je govoril o tem, ali je lahko gospodarska rast neskončna. In seveda ugotovitev tega dokumentarca je, da na nekem področju, ki je omejeno, tako kot je omejen naš planet Zemlja, seveda gospodarska rast v neskončnost ni možna. Noben naravni organizem ne raste v neskončnost, nobena žival, nobena rastlina in tako naprej; in tako tudi gospodarska rast ne more rasti v neskončnost. Mi smo gospodarsko rast pripeljali do neke točke, zdaj pa bomo morali z resnim premislekom najti druge načine kvalitetnega življenja in obstoja na našem planetu, sploh če želimo neko normalno kvaliteto življenja zagotoviti ne samo našim otrokom, ampak tudi našim vnukom in pravnukom. Absolutno v stranki SAB podpiramo ta predlog resolucije. Ne moremo verjeti, da vlada ne podpira nekega takega v bistvu načelnega, neškodljivega dokumenta, ki bi samo pokazal na resnost zadev. In na tem mestu obljubljam, da ne bomo odstopili od tega, da bomo uporabili vsako možno priliko, da se o tem pogovarjamo in da se o problemu osvesti vse tiste, ki o tem morajo biti osveščeni, in tudi vse državljane Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja. Mag. Dejan Židan, izvolite. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovani poslanke in poslanci, ki še vztrajate! Vsak, ki je danes ob tej uri še tukaj, ga izjemno cenim, saj ga razumem, da razume, da smo v času res izredne krize. Na trenutke sem razmišljal, če naj preberem poslanico papeža ali pa njegovega kardinala Parolina, ki je pristojen za to področje, ki jo je napisal lansko leto pred 5. obletnico pariškega pariškega podnebnega sporazuma. Mimogrede, da ne pozabimo, 12. decembra letos bo 6. obletnica. Ampak ne bom, tudi zato, ker je branje praznim stolom, tako me vsaj učijo, neučinkovito. Želel bi kljub vsemu to prebrati glavam, ki poslušajo in mogoče razmislijo, kar pa prazni stoli na desni strani niso. In zato bom povedal samo naslednje. 12. decembra letos bo 6. obletnica okoljskega pariškega podnebnega sporazuma. Ponovno bomo dobili vsi skupaj podobna vprašanja kakor lansko leto, predlansko leto, in to je – Ali ste svojo nalogo naredili? In Slovenija, ki predseduje tudi Svetu za okolje, bo govorila floskule, bo govorila prazne velike besede. Nihče od teh, ki bo pa hodil na te forume, pa ne bo upal priznati; niti okoljske podnebne krize nismo v svojih glavah sposobni priznati. In to je ena velika sramota. Hvala vam.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 Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga resolucije končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Lep večer še naprej! Hvala